S pravom možemo postaviti pitanje zašto se u hitnu proceduru stavlja odredba kojom će lakonski biti priznata posvajanja iz trećih zemalja i kojom su tuzemna nadležna tijela u potpunosti onemogućena pratiti postupak posvajanja. Sukladno

su neke zastupnice i zastupnice

Hvala.

Sad slijedi druga točka, to je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, prvo čitanje, P.Z.E. br. 502. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka…

međunarodnom privatnom pravu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 498. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za obitelj, mlade i sport. Ali imamo prije nego što čujemo predstavnika predlagatelja imamo zahtjev za stanke, prva je poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba Centra i GLAS-a gdje želim još jedanput naglasiti izuzetnu važnost ovog zakona. Pretpostavljam da su i vladajući odnosno Vlada razmotrila čim je odlučila ići u hitnu proceduru odnosno da imamo i prvo i drugo čitanje. U ovim trenucima kad mi raspravljamo ovdje se i na jednom drugom kontinentu dešava suđenje osam naših državljana koji su zatvoreni u Zambiji već šest mjeseci i tamo se jednako nalaze još četvero naših državljana djece, malodobne djece za koje ne znamo ni gdje su ni što su. Ono što se u javnom prostoru naglašavalo i želimo naglasiti još jedanput da apsolutno treba definirati jasno, jasno utvrditi protokole koje moraju proći posvojitelji u slučaju kada se odluče posvojiti djecu iz drugih država, dakle izvan sustava EU. Izuzetno je važno da u tim protokolima znamo sve postupke, postupke, da znamo sve situacije koje se mogu predvidjeti. Dakle, riječ je o djeci, nije riječ o krumpirima, nije riječ o tome da imamo papir na kojem ćemo umjesto četiri zelena štambilja imati zelenih štambilja riječ je o tome da se moraju jasno znati protokoli i jasno znati hodogrami. Bilo bi dobro da je predlagatelj odlučio jednako tako uzeti za supredlagatelja nadležno Ministarstvo socijalne skrbi jel mislim da bi to bio puno kvalitetniji prijedlog, ali mislim da bi kvalitetniji prijedlog bio i da se odlučio poslušati i predsjednika vrhovnog suda koji je naglašavao određene situacije i određene stvari. Ovim zakonom je sva odgovornost na posvojiteljima, ovom zakonom država treba propisati…/Upadica Sanader: Vrijeme/…protokole i hodograme koji se trebaju proći, hvala lijepo.

za ovu točku dnevnog reda. Kada govorimo o međunarodnim ugovorima onda govorimo ovog trenutka o priznavanju dokumenata iz drugih država. Znamo situaciju u Zambiji gdje 8-ero hrvatskih državljana, 4 para, se nalaze u zatvoru upravo radi toga što su optuženi da temeljem lažnih dokumenata su htjeli odvesti djecu i posvojiti ih, u Hrvatsku. S druge strane imamo i 4-ero djece koji su hrvatski državljani koji se nalaze na nepoznatom mjestu, a temeljem dokumenata koje je izdala hrvatska država. Ta djeca imaju dakle državljanstvo RH temeljem odluka naših sudova, temeljem upisa u registar kako dakle hrvatskih državljana tako i druge registre u Hrvatskoj od strane MUP-a i drugih registara. Ono što bih izrekao to treba izbjeći provjerom dokumentacije jel temeljem problema je zapravo u lažnoj dokumentaciji kako tvrdi zambijske vlasti i kako tvrdi DR Kongo. Isto tako pozdravio bi da ipak imamo ovaj zakon na hitnom postupanju u saboru, ali nam nije jasno zbog čega ovog trenutka nije prihvaćen prijedlog pravobraniteljice temeljen na odlukama naših sudova, dakle građanskih odjela, kako županijskih sudova, tako i općinskih koji donose odluke temeljem kojih zapravo može posvojiti djeca koja se nalaze izvan Konvencije zapravo bi trebala biti uvrštena u ovaj zakon, vezana je uz činjenicu da nema diplomatskog i konzularnog rješavanja stvari i potvrđivanja dokumenata. Pojednostavimo, svaki dokument koji bi trebao doć u Hrvatsku temeljem kojeg bi se posvojila djeca trebala biti ovjerena od našeg diplomatskog predstavništava, to traže naši sudovi, to traže dakle ja bih rekao javna pravobraniteljica…/Upadica Sanader: Vrijeme/…i to je ono što fali u ovom zakonu. Evo, sad odobravamo stanku, znači nastavljamo, a pardon imamo još jedno obra…, zahtjev za stanku, poštovana Martina Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom upozorili na odgovornost Vlade za rješavanje svega onog spornog u međudržavnom posvojenju. Budući da je prošlo pola godine od najave ministra Piletića da će naći cjelovito rješenje kako bi se spriječila ova nesigurna praksa međudržavnog posvojenja očekivali smo sveobuhvatnije rješenje, očekivali smo pripremljenije materijale. Izmjenom jednog članka u Zakonu o međunarodnom privatnom pravu očito nije dovoljno jer propisuje sve ono što je i ministarstvo i sada trebalo provoditi, a to je zapravo primjenjivati Obiteljski zakon, primjenjivati Konvencije o pravima djeteta. Što se tiče odgovornosti za legalizacije odluke i dalje je ona na posvojiteljima i dalje tu država ne želi preuzet odgovornost, ne želi pomoći posvojiteljima i na taj način ne uključuje niti nadležno Ministarstvo iz sustava socijalne skrbi, niti na određeni način štite se interesi djece. Toliko zapravo koliko Vlada pokazuje koliko su važni interesi djece i koliko su važna poštivanja pravila u Konvenciji o pravima djeteta. Tražim stanku i tražim da se još jednom ova nesigurna praksa promijeni i da pronađemo sveobuhvatnije rješenje, zahvaljujem. Imamo još zahtjev poštovane Nade Murganić za stankom. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Tražim u ime Kluba HDZ-a stanku od 10 minuta kako bi još jedanput progovorili o značaju ovog zakona u kontekstu svega što se je zbivalo i što je uopće i potaklo inicirano na, iniciralo nadležna tijela da donesu izmjenu ovog zakona. Također u ovoj stanci ćemo svi zajedno provjeriti ovu vijest koju je sada vidim „24 sata“ da su Hrvati, naši, naši hrvatski državljani u Zambiji oslobođeni, da je odbijena optužnica, što možemo se svi zajedno pozdraviti, što je jako dobro za njih same, za njihove obitelji i za djecu koju su posvojili, koji su isto tako naši državljani i mislim da je uz sve muke i naša hrvatska diplomacija učinila sve što je mogla da im se u ovim teškim trenucima pomogne, hvala.

Evo poštovane kolegice i kolege nastavljamo dalje s radom. Pozivam, pozivam predstavnika predlagatelja poštovanu državnu tajnicu Vedranu Šimundža Nikolić da da obrazloženje.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora, evo pripala me je čast da ovdje iznesem bitna obilježja Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu upravo u trenucima kada smo čuli sretnu vijest da su naši državljani oslobođeni pred stranim sudom tu vijest smo svi iščekivali dugo. Ja se nadam da je to konačna presuda i da će oni što prije možda čak i danas doći sa svojom djecom u RH i svi ćemo to pozdraviti. U RH na snazi je kao osnovni izvor pozitivnog međunarodnog privatnog prava Zakon o međunarodnom privatnom pravu odnosno tzv. kolizijski zakon koji sadržava pravila o određivanju mjerodavnog prava za privatno pravne odnose s međunarodnim obilježjem, pravila o nadležnosti sudova i drugih tijela RH za raspravljanje o pravnim stvarima čiji su predmeti upravo privatno pravni odnosi koji imaju međunarodno obilježje. Također taj zakon sadržava pravila za priznanje i ovrhu stranih sudskih odluka čiji su predmet upravo navedeni privatno pravni odnosi. Dakle, to su odnosi pretežito građanskog, trgovačkog, obiteljskog i nasljednog prava. Slijedeći preporuke Vrhovnog suda RH još u siječnju 2023. godine koje su za cilj imale poboljšati praksu u postupcima međudržavnih posvojenja djece u kojima ne dolazi do primjene konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem tzv. Haške konvencije također i cijeneći preporuku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike koji je dao preporuku Hrvatskom zavodu za socijalni rad, bivšim centrima za socijalnu skrb za postupanje u postupcima davanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u skladu sa Obiteljskim zakonom. Također je dana i preporuka Hrvatskom zavodu za socijalni rad da u postupku procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje djeteta ispitaju interes potencijalnih posvojitelja za međudržavnim posvojenjem i da potencijalne posvojitelje upoznaju kako je odluka o posvajanju djece iz tzv. trećih država, država koje nisu ugovornice Haške konvencije uz odgovornost i tijela države naše tako i one iz koje se posvaja dijete i njihova osobna odgovornost u jednom dijelu i preporuča se prethodno u potpunosti informirati se o propisima iz te zemlje u području posvojenja, pa je u tom smislu nadležno Ministarstvo za socijalnu skrb već osiguralo edukacije i javne dostupne informacije. Dakle, svatko onaj tko se odluči posvajati dijete iz država izvan kruga Haške konvencije i EU, a Haaška konvencija je šira čak od EU po svojim potpisnicima, dužan je u suradnji sa državnim tijelima RH informirati se i unaprijed znati što ga čeka u trećoj državi u kojoj misli posvojiti dijete. Nadalje, dana je preporuka Hrvatskom zavodu za socijalni rad da kada zaprimi obavijest suda o priznanju strane sudske odluke o međudržavnom posvojenju djece postupi sukladno Obiteljskom zakonu te da ponudi i pruži djetetu i posvojitelju onu nužnu savjetodavnu pomoć u prilagodbi nakon zasnivanja posvojenja. Također, u skladu sa navedenom preporukom Vrhovnog suda RH Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike će na zahtjev suda u postupcima priznanja stranih sudskih odluka o posvojenju provjeriti podatak jesu li predlagatelji upisani u registru potencijalnih posvojitelja, ako su naravno u trenutku zasnivanja posvojenja bili u obvezi upisati se u registar potencijalnih posvojitelja u RH. Zakonom Zakonom o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu dodatno se želi ojačati i urediti zakonodavni okvir kojim se regulira postupak priznanja stranih sudskih odluka o posvojenju na način da se u postojeći zakon dodaje i dopunjuje novi članak. ovim prijedlogom predlažu se prve izmjene i dopune zakona razlog kojeg je činjenica da se Zakonom o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu može urediti područje međudržavnog posvojenja djece iz trećih država s obzirom da između ostalog ovaj zakon uređuje pitanja priznanja stranih sudskih odluka o posvojenju te je moguće upravo u ovom zakonu propisati dodatne odredbe kojima se regulira taj postupak i osigurava postupanje sudova u skladu s preporukom Vrhovnog suda RH. Usvajanjem Usvajanjem ovih dopuna povećat će se pravna sigurnost kod međunarodnih posvojenja budući da će se tražiti dokaz o legalizaciji strane sudske odluke o posvojenju djeteta i time će se istodobno štititi i najbolji interes djeteta. Odredbom će se regulirati da je posvojitelj upisan u registar potencijalnih posvojitelja u RH ako ako je u trenutku zasnivanja posvojenja bio u obvezi upisati se u taj registar što će također dodatno povećati stupanj zaštite djece koja se usvajaju. Ono što je važno naglasit je ovdje da Obiteljski zakon isključivo uređuje zasnivanje posvojenja djece u postupcima koji se provode u RH. Haška Haška konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem dodatno uređuje ovo pitanje međudržavnog posvojenja u RH, ali samo između država ugovornica Konvencije. Prilikom pristupanja RH istoj konvenciji nije utvrđena bila potreba izmjene nacionalnih propisa ili donošenja provedbenih akata jer je zaključeno kako se Konvencija može u potpunosti provoditi na području RH prema važećim nacionalnim propisima. Slijedom ovoga jedino područje u kojem se je moglo intervenirati je priznanje strane sudske odluke o posvojenju kako bi se dodatno uredilo područje međudržavnog posvojenja djece iz trećih država koje nisu ugovornice Konvencije. Ja ću ovdje pokušati predočiti što znači legalizacija sudske odluke jer je prema dopuni ovog članka koji smo unijeli po st. 1. upravo propisano da bi se strana sudska odluka o posvojenju djeteta iz zemlje koja nije stranka Haške konvencije, dakle da će se priznati pred sudom ako podnositelj prijedloga podnese dokaz o legalizaciji te odluke. Legalizacija odluke ima svoje uporište u drugim zakonima tako da bi navedena isprava mogla biti upotrijebljena u inozemstvu ili isprava iz treće države kod nas te isprave trebaju sukladno Zakonu o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu biti legalizirane tj. ovjerene. Postupak pune legalizacije isprava izdanih u RH radi uporabe u državi s kojom nemamo sklopljen dvostrani međunarodni ugovor o oslobođenju od legalizacije niti smo članice navedene Konvencije tzv. Apostille dakle mora se jednostavno s takvim državama postupiti na ovaj propisani način i uvaženi međunarodni standard, a to znači da je u više koraka propisana legalizacija što znači da prvo odluka, naročito sudska presuda ili odluka nekog državnog tijela mora imati potpis i pečat tijela ili organizacije koja je izdala ispravu i treba je ovjeriti predsjednik općinskog suda ili sudac kojeg on odredi godišnjim rasporedom poslova da obavlja te poslove, dakle sud koji je nadležan za područje na kojem je sjedište izdavatelja isprave. Potom potpis predsjednika suda odnosno suca ovlaštenog za tu ovjeru potpisa i pečata na ispravama ovjerava Ministarstvo pravosuđa i uprave RH. Ja predočavam kako je kod nas u praksi, tako bi trebalo i u drugim državama jer nas vežu međunarodni standardi i konvencije. Potom potpis ovlaštenog državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave RH i pečat Ministarstva pravosuđa i uprave na ispravama ovjerava MVEP i konačno

koja je ovjerena na prethodno navedeni način na nadovjeru diplomatskom konzularnom predstavništvu strane države u kojoj ispravu treba upotrijebiti, dakle veleposlanstvo strane države u RH. To je postupak pune legalizacije i upravo takvu ispravu pretpostavlja ova odredba zakona da je posvojitelj odnosno podnositelj dužan sudu priložiti kao jedan od elemenata kojim bi se ojačala zaštita djece koja se posvajaju, a ujedno da se zakoni tog posvojenja i sudske presude kojom je posvojenje u trećoj zemlji određeno da se takva odluka može priznati bez straha da je taj postupak proveden pod nekakvim okolnostima koje su protupravne ili da nismo sigurni ko je bio donositelj odluke koja se priznaje. Također jako je važno da sud u ovom postupku priznavanja strane sudske odluke mora provjeriti je li posvojitelj bio upisan u registar potencijalnih posvojitelja i prošao cijeli postupak prilagodbe i podobnosti za posvojitelja, dakle mora proći jednu stručnu radionicu, edukaciju i nadležni centri za socijalnu skrb odnosno zavodi sada su dužni o tom postupku dati stručno mišljenje. Ako je to stručno mišljenje pozitivno on se tek tada može upisati u registar potencijalnih posvojitelja u RH jer ako naš Obiteljski zakon zahtijeva određene pretpostavke i u podzakonskim aktima propisane i da se provede prethodno taj postupak njegove provjere koliko je podoban biti posvojitelj, ne vidimo nijednu zapreku da naši državljani koji žele posvajati u drugim državama, kažem trećim državama izvan kruga Haške konvencije, ne prođu identičnu provjeru ako čak možda i na neke druge okolnosti i širu. Također ono što ovdje hoću reći da smo kao predlagatelj ovog zakona odnosno ove dopune otvoreni čuti ovu raspravu naravno i zajedničkim ovdje raspravama i zaključcima moguće otvoriti prostor i za eventualne amandmane, već smo neke i dobili, pa jer se negdje prigovara da zašto država nema aktivniju ulogu zašto sudovi ne bi provjeravali putem diplomatskim ove ove presude o kojima moraju donijeti pravorijek odnosno potvrditi ih u našim postupcima sukladno ovom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu. Dakle, otvoreni smo za eventualnu dopunu i u tom smislu. Al ono što želim reći, maloprije sam opisala kako teče ta puna legalizacija ukoliko se u zakonu unese odredba da uz punu legalizaciju postoji i obveza sudova koji odlučuju o priznanju strane sudske presude da diplomatskim putem zatraže provjeru autentičnosti od tijela koje je donijelo određenu presudu ili odluku, moramo biti svjesni da su to treće zemlje s kojima naša država je pokušavala već desecima godina imati nekakvu komunikaciju vezano za zamolnice i pravnu pomoć, međutim nažalost moram reći da smo često ostali i najčešće bez ikakvog odgovora i ikakve komunikacije i može se dogoditi ukoliko val odredba se bude širile ili precizirale na taj način da sudovi su dužni zatražiti provjeru autentičnosti da će to biti uvjet koji će teško biti ostvariv. Tako da evo mi smo se odlučili na to da ide se punom legalizacijom, da ta isprava koja se odnosno presuda koja se prilaže sudu u sudskom postupku našem sudu jednostavno bude ovjerena s nekoliko stupnjeva stupnjeva potpisa i pečata sve do veleposlanstva te države zajedno s našim Ministarstvom vanjskih poslova koje bi moralo posvjedočiti da je ta odluka donešena u redovitom postupku od upravo tog tijela koje je, koje je odluku izdalo. No međutim evo kažem budemo li išli prema tome da se inzistira i traži i smatra da država treba ex sofo zatražit od strane države provjeru autentičnosti da ćemo tu doprinijeti velikom odugovlačenju postupka priznanja i ako se bude morao dočekati odgovor, ako propišete nešto u zakonu morate i dobiti to što tražite s požurenjima ili ne, nije važno, ali onda moramo svi znati da će moguće odugovlačenje postupaka tu postojati, pa i toga trebamo samo biti svjesni. Evo ga, ja zahvaljujem. Imamo dosta replika, prva je poštovani Damir Bajs izvolite. **Bajs, Damir (Fokus)** Štovana kolegice, ovom zakonom se mijenjaju zapravo propusti hrvatske Vlade ili hrvatske države vezane uz posvojenja djece u međunarodnom dakle dakle posvojenju. Moram naglasiti da dio toga što je javnost naznačila i stručni krugovi prihvaćena, međutim dio nije. On je vezan uz činjenicu da je odbijen zahtjev naše pravobraniteljice za djecu da sudovi sude sude temeljem dokumentacije koja se provjerava i potvrđuje od diplomatskih organa i RH, dakle našeg veleposlanstva i konzulata. Imate i zaključak sudova iz ožujka ove godine, govorimo o sudovima građanskog odjela Županijskog suda i općinskih sudova koji to traže. Ako sudstvo to traži, ako to traži pravobraniteljica zašto to nije u ovom zakonu? Jel u konačnici radi lažne dokumentacije iz Konga naši građani su sada u zatvoru još uvijek u Zambiji, sada će bit nadam se i otpušteni i to treba napraviti na način koji traži i pravosuđe, ali i najviši stupanj zaštite djeteta ne samo u Hrvatskoj nego i u međunarodnoj Ja se zahvaljujem uvaženom zastupniku. Ono sve što je pravobraniteljica i sugerirala je praktički i unešeno kroz ovu odredbu, zahvaljujem. Hvala lijepo poštovana, hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, naravno da se ova izmjena zakona donosi iz razloga da se ojača institut posvojenja, pogotovo prema trećim zemljama, dakle posvojenje sa onim državama koje nisu članice potpisnice Konvencije o pravima djeteta i budući mi kao RH, kao država ne možemo utjecati na postupak sam posvoje…, postupak koje se provode na njihovom teritoriju. Svakako imamo potrebu sa svojim propisima ojačati i zaštiti prije svega djecu, a onda i posvojitelje. Stoga mi je drago da ste u uvodnom svom izlaganju rekli da ste otvoreni još za promjene za usvajanje nekih amandmana i čl. 71.a. u st. 1. mislim da treba ipak ojačati, uplesti, uvesti

sam i suglasna s ovim. Legalizacija puna koju tražimo sada u ovom prijedlogu predviđa upravo diplomatsko konzularno predstavništvo, zahvaljujem. Iljkić. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana tajnice, da li to sad znači, ovo što ste ranije spomenuli, da ćete zapravo uvažiti preporuku pravobraniteljice vezano da se zasnivanje posvojenja treba biti isključivo na temelju diplomatske provjere vjerodostojnosti isprave o posvojenju koje su izdala tijela druge države odnosno da li sad ipak odustajete od onoga da će to odugovlačit cjelokupni postupak jer zapravo odugovlačenje cijelog postupka je najmanja šteta

i kažite nam jasno šta je onda zakonito, kako ćete postupit, dal ćete sad uvažit preporuke pravobraniteljice i dal je to onda u skladu sa zakonima i dal ćete to moć provesti ili kako kažete da će to narušit suverenitet druge države? Zahvaljujem uvaženoj zastupnici. Dakle općenito je međunarodno i javno i privatno pravo plod diplomatskih odnosa, konvencija i dobrih praksi. Naravno da se narušava uvijek suverenitet jedne države kad ona otpušta dio svojih pravila da bi s drugom državom ušla u neku zajedničku svrhu i cilj. Znači mi smo prihvatili sugestiju pravobraniteljice za djecu upravo u dijelu pod izrazom isprave pune legalizacije gdje u konačnici tu ispravu nadovjerava i presudu diplomatsko predstavništvo dvaju država. Ovo što sad eventualno govorimo i za što smo otvoreni ako se hoće i uz to propisati da i sud zatraži diplomatskim putem, putem međunarodne pravne pomoći od tijela koje je izdalo presudu provjeru autentičnosti i za to smo otvoreni, ali moramo svi znati ako ostane jedno i drugo da ćemo možda malo duže čekati ovu provjeru. Eto u tom smislu smo, samo da razjasnim. Hvala.

Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice sad smo evo dosta govorili o ovom poprilično nejasnom članku odnosno stavku 1. ovog Članka 71a. kojeg dopunjujemo. Ja se toplo nadam da ćete prihvatiti one amandmane koje ćemo dati jer evo i jučer smo na odboru govorili mora biti puno jasnije, da jasno se zna koja je zadnja instanca. Znači pitala sam vas recimo konkretno za Kongo, konzulat je u Parizu i mora se znati da je onda zadnji potpis u Parizu, a ne pa ne treba. Koliko treba vremena treba vremena. Drugo, stavak 2. znači to sam vas isto jučer pitala dosta je tu sve skupa nejasno oko ovog upisa u registar potencijalnih posvojitelja. Hoće li postojati neki rok u kojem će se potencijalni posvojitelji upisati u taj registar jer na temelju ovoga što smo vidjeli u slučaju Zambija nije se na vrijeme odradilo. Znači dosta toga ide ne leđa posvojitelja snađi se druže i ljudi prođu određenu proceduru i onda ispadne da su naše institucije zakazale jer kasne u upisivanju. Dakle, ima li neki rok u kojem će se onda ljudi upisati u taj registar potencijalnih posvojitelja da se i to ne oduži. Hvala. Zahvaljujem na pitanju uvažena zastupnice. Jučer smo je družili smo se na odboru i ova pitanja isto postavljali. Dakle, u stavku 2. se radi o onim državljanima RH koji iz nekih razloga uopće i ne žive u RH, primjerice bili su udani u braku sa stranim državljaninom, posvojili su dijete evo iz Liberije i recimo naša državljanka nakon razvoda braka iz Irske se vraća u Hrvatsku s tim posvojenim djetetom. Ona će sud, neće priznavati ono što je Irska primjerice uravnala liberijsku presudu nego po ovom zakonu se vraćamo ponovno na izvornu presudu i toj državljanski koja stiže u Hrvatsku s djetetom od, koje je već posvojeno godinama mi ponovno moramo priznati tu odluku da bi ga ona upisala u matice naše države. E pa u tom smislu to su, ima jedan dio ljudi koji će biti izvan ove obveze da mora biti u trenutku posvojenja upisan u registar potencijalnih posvojitelja jer je to jednostavno neizvodivo jer je na primjerice ovaj primjer koji sam rekla

Poštovana gospođo državna tajnice impresivno je divljenje predlagatelja sudskim sustavima trećih zemalja. Moram priznati po prvi puta nailazim na takvo iskreno divljenje. Dakle, rekli ste mi ovdje u vašem uvodnom izlaganju da će malo jače zahtijevanje da se poštuje zakon dovesti do produljenja procedure. Istovremeno ste rekli da Hrvatska godinama pokušava uspostaviti pravni okvir suradnje na bilateralnom nivou sa tim državama i da to jednostavno ne ide. Sad ste odjednom od nas zatražili da u potpunosti vjerujemo sudovima tih država. Shvaćate li da se ipak nalazite u određenom logičkom diskursu, nešto tu ipak ne štima. Ako nisu sposobni sklopiti i provesti obvezujuće bilateralne pravne akte sudstvo im je odjedanput super. Dakle, čini mi se da ipak tu nekakva unutrašnja logika baš i ne štima najbolje. No, da vas pitam za kraj i molim vas odgovor na to pitanje. Priznajemo li dakle sudove trećih zemalja? Hoćete li početi pomalo priznavati i recimo odluke sudovima u, odluke sudova država u kojima vlada šerijatsko pravo? Jeste o tome razmišljali možda? Uvaženi zastupniče svaka država koja je međunarodno priznata ima svoj pravni suverenitet i državni. Nisam rekla da mi pokušavamo 10 godina i više stvoriti međunarodni okvir za suradnju nego da mi već godinama ili desecima godina šaljemo putem međunarodne pravne pomoći u treće države upite na koje ne dobivamo nikakav odgovor. To je ta naša praksa, a naravno da mi moramo poštivati drugu državu koja je, koja postoji unutar svih potrebnih elemenata međunarodnog prava i ima svoj suverenitet. Zahvaljujem. Činjenica je da je on bio potaknut i motiviran situacijom u kojoj su se našli naši državljani. Evo ja ovom prilikom čestitam oslobađajućoj prvostupanjskoj presudi nadam se da će se naši državljani, uključujući posvojenu djecu što prije vratiti kući. Međutim, zanima me jeste li pored ove činjenice da ste vidjeli propuste u međunarodnom privatnom pravu i u pravilima kako su osmišljene, poduzeli i mjere da ubrzate i olakšate posvojenja unutar Hrvatske jer imamo situaciju da brojni instituti zakazuju na štetu djece koja predugo ostaju neposvojiva iz razloga što se nije pravovremeno oduzela roditeljska skrb tamo gdje se to moglo. Dakle, pitanje glasi što ćete promijeniti ili poduzeti u unutarnjem nacionalnom poretku da se postupci posvojenja ubrzaju i olakšaju u interesu djece ne posvojitelja? Zahvaljujem uvažena zastupnice. Moram reći slažem se s jednim dijelom da upravo naš sustav i doprinosi nekad zašto naši državljani zbog nemogućnosti i velikog čekanja odlaze u nesigurne možda zemlje i pokušavaju i posvajaju djecu. No međutim Ministarstvo pravosuđa i uprave ipak nije nadležno za pitanja posvojenja unutar RH, to se regulira Obiteljskim zakonom kolko znam, on je, izmjene i dopune upravo tog matičnog domicilnog zakona su u pripremi, pa se nadamo da će i ovaj dio biti malo unaprijeđen. Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice, neću se složiti s vama da treba ubrzati procese, neću se složiti ni s kolegicom Orešković oko posvajanja djece jer interes djece treba biti na prvom mjestu i treba biti rigorozna provjera oko svakog posvojitelja djeteta u RH, ali i van nje. Ovo danas što imamo je zapravo nekakav alibi zakon kojim se vladajući pokušavaju na neki način oprati oko svih onih propusta koji su se dogodili i koje smo imali priliku vidjeti u zadnjih 6 mjeseci oko slučaja u Zambiji i hvala Bogu što se taj slučaj dogodio jel je pokazao sve manjkavosti ovoga sustava. Mi moramo raditi na tome da zaštitimo prije svega djecu, a onda tek razgovarati o posvojiteljima jer posvojitelji su tu zadnja rupa na sviralu kada, kada, kada se tiče posvajanja. Što se samog zakona tiče, evo jučer smo imali raspravu na, na odboru i jednostavno imam osjećaj da ste prepustili svu inicijativu socijalno, za socijalni rad i tu je ja vidim jedan, jedan veliki problem u odnosu na pravosuđe i trenutne ove…/Upadica Zahvaljujem. Nismo propustili Ministarstvu rada inicijativu već smo zajedno u suradnji s njima i radili na ovim odredbama odnosno zaključili smo zajedno u kojem propisu bi bilo najsigurnije propisati određene dopune i izmjene da se dobije ono što se hoće. Slažem se da treba provjeriti apsolutno svim sredstvima potencijalne posvojitelje jer najbolji interes djeteta se upravo dobiva i osigurava kada odaberemo osobu koja je kvalitetna i može znati odgovorno nositi to svojstvo. Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice, još jedanput bih htjela potencirati ono što ste vi u svom uvodnom izlaganju jednako tako naglasili, a to je potrebe pune legalnosti dokumenta. Pa ste u uvodnom izlaganju govorili o punoj legalnosti dokumenata koji je, zanima je koliko je to koraka, koliko je to štambilja i potpisa koji je i koji je to zadnji štambilj, zadnji potpis koji govori u prilog tome da dokument s kojim će se raspolagati dalje ima punu legalnost jer između ostalog to je bila jedan, jedan od razloga ovog i dugog i procesa i svega ostalog kojeg smo imali prilike vidjeti i ono cijelo vrijeme zaista ne treba to biti na riječima nego na djelima, interes djeteta je ono što je bazično treba biti i što nam svima treba biti na pameti, pa bez obzira iz koje zemlje svijeta to dijete dolazi, pa samo vas molim još jedanput koji je zadnji pečat i koliko je to pečata odnosno koraka? Hvala lijepo. Zahvaljujem na pitanju uvaženoj zastupnici. Dakle postupak pune legalizacije je slijedeći, prvi pečat i potpis je od strane, barem kod nas, od strane predsjednika suda koji je ovlašten potpisati se na nekakav dokument kojim jamči da je ili presuda njegovog suda ili nekog drugog u njegovom sjedištu ili državnog tijela koje je izdalo određeni, evo škole, neki dokument, da je taj potpis vjerodostojan i pečat kojim je opskrbljena odluka. Naravno prije toga on ima deponirane te potpise i pečate, on nije ih izmislio. Onda slijedeći ide Ministarstvu pravosuđa i uprave, osoba koja je zadužena i također ima deponirane potpise i pečate, dakle ide slijed i dužan je supotpisati se na tu odluku, potom ide Ministarstvu vanjskih poslova našem gdje također oni to potpisuju sa deponiranim potpisima upravo onih osoba koje su dužne u slijedu to potpisivati i vidjeti je li to odgovora onom koji je, prethodniku koji je potpisao…/Upadica Sanader:

potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Pa sigurno je da je pitanje posvajanja djece vrlo osjetljivo pitanje i doista mora biti potpuno i vrlo precizno zakonski regulirano i upravo iz tog razloga često puta ti postupci malo duže i traju. Međutim u RH ako imam dobar podatak da je lani posvojeno 190 djece, znači ipak se može, ipak roditelji odnosno posvojitelji koji žele djecu mogu posvojiti djecu u RH i onda se i onda se postavlja pitanje zašto se neko odlučuje za posvajanje djece iz trećih zemalja gdje često puta ta pitanja nisu dovoljno precizno regulirana i onda dolazi do ovakvih problema i zato pozdravljam ove izmjene zakona koje će na neki način i ovo dodatno regulirati i zaštititi prije svega djecu, a onda i posvojitelje, hvala. Zahvaljujem uvaženom zastupniku na ovoj primjedbi i mišljenju. Slažem se da trebamo možda ojačati upravo naše pretpostavke za posvajanje, uvijek svako zlo kaže se nije za zlo i da, da, da tim ljudima koji dugo čekaju i koji su kvalitetni omogućimo da posvoje djecu i da zajednički napravimo dobro djelo i mi kao država, dakle da im omogućimo da to bude što prije i na siguran način. **Nikolić, Romana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem potpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice. Od početka slučaja u Zambiji koji je razotkrio svu manjkavost našega sustava, zapravo cijelog instituta posvojenja koji je na kraju rezultirao međunarodnim skandalom u kojem se je Hrvatska našla, mi sada imamo minimalne izmjene zakona koje zapravo neće ni dalje ni kontrolirati, niti nadzirati posvojenje niti će ojačati institut posvojenja iz trećih zemalja niti će zapravo zaštititi djecu. Stručnjaci koji se isključivo bave ovom problematikom su sugerirali da se posvojenje zabrani. Kakav je vaš stav o tome i koje dajete vi obrazloženje da se ipak posvojenje dopusti i da li ovim izmjenama dajete garanciju da se slučaj Konga odnosno Zambije više nikada neće ponoviti? U ovom konkretnom slučaju hvala Bogu završeno je uspješno za naše hrvatske građane, ali da dajete garanciju i za sve buduće slučajeve? Zahvaljujem uvaženoj zastupnici. Ja ću ponoviti, znači sudovi su ti koji donose odluku o priznanju izvršenju strane sudske presude ili odluke. Dakle, mi smo kao Ministarstvo pravosuđa i pozvani bili intervenirat u zakon kojim se to regulira. Sudovi kolikogod djeluje ovaj članak minimalan. Dakle, sudovi i danas mogu ako je suprotno javnom poretku i unutar našim pozitivno pravnim propisima nekakva odluka sud je može odbiti i priznati i dan danas tako postoji u međunarodnom privatnom pravu u zakonu, no međutim ovu odredbu smo stavili upravo da zaštitimo međunarodna posvojenja iz trećih zemalja i dali jednostavno obvezu i sudu i strankama, to su privatnopravni odnosi sud ne zna po službenoj dužnosti dok mu netko ne dođe i pokrene postupak, sud ne zna da se je to dogodilo da se posvojilo u Kongu ili Zambiji ili Liberiji ili bilo gdje da se posvojilo dijete. Naravno da onaj ko je zainteresiran ima pravni interes doći pred sud i reći evo ja sad želim da mi se ovo prizna. E mi sad ovdje tu

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice. Ovdje se zapravo radi s jedne strane o mukotrpnom procesu posvojenja u RH koji se slažem da mora biti ko što je reko kolega Litre rigorozan, ali provjera mora biti učinkovita i brza radi dobrobiti djeteta. A s druge strane se radi zapravo o neučinkovitosti našeg, naših diplomatskih i konzularnih predstavništva koji trebaju štititi naše građene, al vidjeli smo da su naši državljani i djeca bili šest mjeseci tamo u Zambiji. Dakle, ova zambijska zakrpa ovaj članak neće ništa promijeniti. Vi ste zapravo trebali u suradnji sa resornim tijelom mijenjati Obiteljski zakon radi bržeg i učinkovitijeg posvojenja u RH da ljudi ne moraju ići u treće zemlje. Zahvaljujem se uvaženoj zastupnici. Razumjeli smo i već smo rekli treba pokušati to unaprijediti u obiteljskom matičnom zakonu i evo čuli smo sad i učiniti ćemo i mi sve da s kolegama pokušamo to i učiniti. Ovdje što želim istaknuti ovdje da je RH svojim diplomatskim kanalima od samog početka itekako tražila i molila i zahtijevala da se naši državljani ne gledaju kao kriminalci nego da se to gleda kao jedna okolnosna situacija i da se što prije oni s djecom vrate kući. Dakle, jednostavno nalazimo se u, nalazili smo se u takvoj situaciji gdje vi morate prihvatiti sustav jedne države htjeli ili ne, njezina pravna pravila i pravni suverenitet. Upravo je tiha i javna diplomacija naše države dovela do toga da je danas oslobodilo naše građane. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana Sabina Glasovac. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice. Ono što bih vas ja željela pitati je sljedeće, meni je posebno drago da je došlo do ove oslobađajuće presude u kojoj će se konačno hrvatski državljani i punoljetni i maloljetni konačno vratiti u RH. Međutim, mi ne možemo zanemariti činjenicu da prethodnih mjeseci ono što su proživljavale obitelji i djeca koja su posvojena upravo u ovim međudržavnim posvojenjima iz trećih zemalja nešto do sad neviđeno na ovom prostoru. Bila su izložena raznim prozivkama, stigmatizaciji u javnom prostoru, na društvenim mrežama, otkrivao se njihov identitet što je stvaralo strašan osjećaj nesigurnosti i strašan osjećaj neizvjesnosti i nemira. Ono što vas ja želim pitati što ste vi kao ministarstvo odnosno međuresorno učinili vi i druga ministarstva da zaštitite dobrobit i najbolji interes te posvojene djece? Zahvaljujem uvaženoj zastupnici. Mi kao Ministarstvo pravosuđa i uprave nismo sudjelovali u tim davanjima davanjima i otkrivanjima informacija niti podataka o djeci koja su posvojena od strane naših državljana. Dakle, sve ono što smo mogli mi smo i koristili nismo objavljivali nigdje niti presude niti podatke o tim o toj maloljetnoj djeci niti o našim državljanima, ali naravno svi smo svjesni i svjedoci današnjih sloboda i medija i naših razgovora i etera pa se to lako i prenosi i brzo dođe do onoga do čega ne bi trebalo doći. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana Jelena Miloš. Poštovana državna tajnice. Evo molim da mi kažete koliko je u proteklih pet godina posvojeno djece iz zemalja koje su potpisnice Haške konvencije, a koliko iz onih koje nisu potpisnice i kako vi objašnjavate tu razliku? Isto tako koristim priliku da čestitam hrvatskim sugrađanima koji su nakon višemjesečne agonije oslobođeni i u procesu kojim se je ispostavilo i sutkinja rekla nije, dakle da je bilo apsolutno sve po zakonu. Žao mi je da su to neki iskoristili za širenje huškačke atmosfere i nadam se da ćemo svi zajedno kao društvo nešto od toga naučiti da ti koji su zapravo širili takvu atmosferu da će se ispričati svojim sugrađanima i da ćemo zapravo zajedno kao društvo u budućnosti biti tolerantni i bolji kako se te stvari više ne događale. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženoj zastupnici. Slažem se da mi moramo na tragu ove vijesti doista gledati optimističnije sve ovo. Evo i taj nesretni događaj i nemili je doveo do toga da mi kao država vidimo da se trebamo osigurati i ojačati taj postupak priznanja izvršenja stranih sudskih odluka. Ovaj podaci koje, koji bi vas zanimali nažalost ja njima ne raspolažem, to je ministarstvo nadležno za socijalnu skrb jer su po Haaškoj konvenciji upravo tijela, a ne ministarstva određena sami jedni s drugima odrađivati cijeli postupak posvojenja. A mislim ne mogu napamet govorit, ali sukladno Haaškoj konvenciji i ovim trećim zemljama nisam mogu vam reći sigurna da nije više djece posvojeno čak u trećim zemljama. Zahvaljujem. Vesna (Hrvatski suverenisti)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana državna tajnice očigledno oko prvog stavka će se lomiti koplja jer koliko god vi tvrdili da je to dovoljno, ja ću vam navesti samo da Demokratska Republika Kongo nije potpisnica konvencije o legalizaciji stranih isprava. Vi spominjete ovdje i oslanjate se na Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu koji je još iz SFRJ. U Članku 3. kaže javne isprave U Članku 3. kaže javne isprave izdane u inozemstvu mogu se upotrijebiti u Jugoslaviji samo ako ih ovjerovi Savezni sekretarijat za vanjske poslove odnosno diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije. Gdje će to naši ljudi ovjeravati u kojoj Jugoslaviji i u kojem sekretarijatu te dokumente koje vi sada tražite da se na taj način sukladno tom zakonu legaliziraju? Uvažena zastupnice zahvaljujem. Dakle, radi se o Zakonu o legalizaciji pravnih isprava koji je preuzet kao i mnogi zakoni sukcesijom i naslijeđem iz prethodne države. Dakle, nije ovo jedini zakon koji u sebi sadržava takve odredbe. Nedavno smo bili svjedoci Zakona o pravilima izvanparničkog postupka. Sve što je dobro dogovoreno, ne treba mijenjati, ali evo primit ćemo na znanje pa možda uskladiti izričajnost i ovog zakona. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. S obzirom da smo iscrpili sve replike, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele, onda otvaram raspravu i prva prijavljena, prijavljeni u ime Kluba zastupnika MOST-a je poštovani zastupnik Marin Miletić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana državna tajnice sa svojim suradnicima, pozdravljam suradnika, kolege vladajući i kolege iz oporbe. O ovom današnjem Zakonu o međunarodnom privatnom pravu raspravljamo pod teškim i mučnim dojmom svega onoga što se posljednjih mjeseci događalo na sudovima u Zambiji. Valjda je sada to sve iza nas, a sabor tek sada donosi lex Zambija. Štoviše da nije bilo tog slučaja ovaj zakon vjerojatno ne bi došao pred nas zastupnike niti bi sabor ili cijela hrvatska javnost uopće raspravljali o problematici posvojenja s međunarodnim elementom. No, kako bilo raspravljat ćemo o ovome zakonu i vladajuća većina će ga neovisno o ovoj raspravi donijeti upravo u onom tekstu kako oni to hoće bez obzira na to hoće li taj zakon imati dovoljne praktične učinke na suzbijanje nezakonitih ili nekih drugih praksi na rubu zakona. U tom smislu osnovna karakteristika ovog zakona kao uostalom i brojnih drugih o kojima raspravljamo dopustite mi reći je njegova plitkost. Ovaj zakon je plitki pokušaj zamagljivanja činjenice da imamo ozbiljnih problema i ozbiljnih pitanja oko posvojenja u RH kako kako naših domaćih posvojenja tako i onih iz inozemstva. Naime, sve što stoji u ovom malom zakonu koji ima jedva dva članka već je odavno poznato u hrvatskom pravu glede posvojenje samo što sudovi, a i druge institucije nisu dosljedno i potpuno primjenjivali hrvatske zakone kada su pred njih stizale odluke ili zahtjevi za posvojenjem iz određenih država. Ako pošteno sagledamo cijeli naš Zakon o međunarodnom privatnom pravu vidjet ćemo da se u njegovim odredbama već i sada vrlo jasno i precizno određuje kako je za slučajeve kada hrvatski državljani posvajaju djecu koja su državljani drugih država kumulativno mjerodavno pravo RH kao i pravo države čiji je posvojenik državljanin. To je jako važno za reći. Dakle, u tom smislu kada govorimo primjeni hrvatskog prava Zakona o međunarodnom privatnom pravu kao ni bilo koji drugi zakon ne rade nikakvu razliku glede primjene svih odredbi hrvatskog zakonodavstva koje su relevantne za posvojenja. Problem dakle nikada zapravo nije bio u sadržaju zakona i njegovih pravnih normi nego isključivo u manjkavoj labavoj praksi. Stoga ako ćemo biti pošteni i objektivni ovim zakonskim izmjenama ustvari mijenja se ništa i to treba jasno reć s ove, s ovog mjesta u sabornici jer njima se uređuje ono što bi već svakom sudu ili nadležnom državnom tijelo već odavno trebalo bit poznato. Zato da ne duljim, ovaj zakon će malo toga promijeniti ako će uopće išta promijeniti i potpuno je nevažno hoće li biti donesen ili neće li biti donesen i to je jedina istina, to je jedina istina. Mi možemo sve upakirat, stavit mašnu zavisno kome se prodaje, pa možemo onda pričat na ovaj ili na onaj način, ali istina je da ovaj zakon će malo toga promijeniti ako će uopće išta promijeniti. I sada da ne budem samo kritičan, puno više bismo napravili, puno više da na neki način stvorimo ambijent, ako se mogu tako izraziti, koncentracije znanja o ovakvim slučajevima propisujući nadležnost jednog ili nekolicine sudova i potičući nadležna ministarstva da imaju ljude specijalizirane, educirane upravo za posvojenja s međunarodnim elementom koji će u realnom vremenu pratiti trendove takvih posvojenja, koji će educirati potencijalne posvojitelje, davati preporuke i upozorenja kad se pojave problemi, e to bi onda već bilo nešto konkretno. Toliko od nas iz Kluba Mosta. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, poštovane kolegice, poštovani kolege. Pred nama je Zakon o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu sa ciljem poboljšanja prakse u postupcima međudržavnog posvojenja u kojima ne dolazi do primjene Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem. Ovo je pokušaj da se praksa poboljša i da se pruži određena pravna sigurnost potencijalnim posvojiteljima odnosno da se pruži zaštita i podrška posvojenoj djeci. Znamo da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dalo preporuku u siječnju ove godine Hrvatskom zavodu za socijalni rad da u postupku procjene procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje djeteta ispita interes potencijalnih posvojitelja za međudržavnim posvojenjem i da potencijalne posvojitelje upozna kako je odluka o posvajanju iz tzv. trećih zemalja koje nisu ugovornice Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem njihova osobna odgovornost i kako se preporuča da se prethodno u potpunosti informiraju o propisima te zemlje u području posvojenja odnosno na početku te preporuke ministarstvo vrlo jasno stručnim radnicima u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ne preporuča posvojenja djece iz zemalja koje nisu potpisnice konvencije. Nažalost ministarstvo je godinama znalo za nesigurnu praksu posvojenja djece iz trećih zemalja i potencijalne posvojitelje je ostavljalo da se snalaze sami kako znaju i nije provodilo niti Konvenciju o pravima djeteta, niti Obiteljski zakon. Ministarstvo je imalo mogućnost donijeti te smjernice ili protokole za postupanja i osigurati prilagodbe djece kako to i stoji u Obiteljskom zakonu u čl. 216. st. 1., te ponuditi i pružiti djetetu i posvojitelju savjetodavnu pomoć nakon zasnivanja posvojenja. Sada vidimo da smo bili u pravu kad smo govorili da je ključno propisati jasan nadzor i pružanje kontinuirane podrške posvojiteljskim obiteljima nakon zasnivanja posvojenja. Obiteljskim zakonom je propisano da je centar dužan pratiti posvojiteljsku obitelj 6 mjeseci od posvojenja. To se nije radilo, niti je postojao sustav evidencije posvojene djece, a time se direktno kršila Konvencija o pravima djece i Obiteljski zakon. Upravo jer samim činom posvojenja roditeljstvo tek počinje, te ovisno o dobi djeteta potrebno je vrijeme prilagodbe i na strani djeteta i na strani roditelja. U ovim slučajevima posvojenja bez znanja i uključenosti ministarstva je trajno došlo do kršenja dječjih prava radi propusta praćenja roditeljske skrbi nakon posvojenja, te pružanja podrške i pomoći posvojiteljima i njihovoj djeci. Iako posvojenjem posvojitelji stječu pravo na roditeljsku skrb posvojenje se zasniva samo ako je u interesu djeteta kao poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos djeteta i roditelja. Smatramo da struka treba poticati u skladu i sa preporukom ministarstva da se posvojenja provode iz država potpisnica Haške konvencije što je jedina garancija da djeca zaista imaju sve uvjete da budu posvojena odnosno da svi posvojitelji imaju uvjete, sve drugo je rizik i nakon ove intervencije ovim zakonom kako uostalom to i ministarstvo sugerira, to je osobna odgovornost potencijalnih posvojitelja. Vlada ne želi dodatno propisati, ne želi stati iza posvojitelja, ne želi pomoći i zatražiti nadležna tijela da, da odrade svoj dio posao za što su nadležna bila i ranije i za šta imaju zaposlene djelatnike pri Ministarstvu socijalne politike. Ono što je nužno sada pomoći je obiteljima i djeci je preuzeti odgovornost i zaštititi živote i zdravlje naših državljana i poštivati dosljedno Konvenciju o pravima djeteta na koju smo se obvezali od 1991.g.. Sporan je kako smo u samoj raspravi do sada i mogli zaključiti je st. 1. gdje stoji da strana sudska odluka o posvojenju djeteta iz zemlje koja nije stranka međunarodnog ugovora koji uređuje pitanje međunarodnog posvojenja priznati će se ako je podnositelj prijedloga uz dokaz iz čl. 67. st. 1. ovog zakona podnio i dokaz o legalizaciji te odluke sukladno zakonu kojim se uređuje legalizacija isprava u međunarodnom prometu. Puno je prijepora bilo i na odborima i sada ovdje u raspravi oko ovog stavka gdje nismo dobili zapravo potpune odgovore, nadamo se da ćemo imat i bolju formulaciju na koji način će se osigurati o legalizaciji odluke, da li je država nadležna za provjeru putem nadležnih tijela i kako će se provedbeno osigurati legalizacija, a da to ne bude odgovornost isključivo posvojitelja. U tom smislu je opravdano propitati da li je upravo promjena ovog zakona adekvatno rješenje za ovu cjelokupnu problematiku ili je to bi bilo donošenje novog implementacijskog zakona za međunarodna posvojenja. Imamo najavu i izmjenu Obiteljskog zakona što ne vjerujem da će se mijenjati u ovom dijelu što se tiče posvojenja jer Ustavni sud se u tom dijelu nije očitovao prilikom ocjene suglasnosti na odredbe posvojenja iz obiteljskog zakona. pravobraniteljica za djecu, je istaknula da reguliranje postupka priznanja sudske odluke na temelju koje se zasniva posvojenje treba biti isključivo na temelju diplomatske provjere vjerodostojnosti isprave o posvojenju koju su izdala tijela druge države. Nadalje navodi da se samo na taj način može spriječiti davanje legitimiteta inozemnim odlukama o posvojenju koje su nezakonite kao i otkloniti sumnju u eventualno nezakonitim radnjama koje su prethodile donošenju prethodile donošenju odluke o posvojenju i ugrožavanju najboljeg interesa djeteta. Smatramo da je odugovlačenje kakvo smo imali priliku čuti od državne tajnice najmanja šteta što se može dogoditi u ovom cjelokupnom postupku da ga propišemo kvalitetno i da on bude legalan kako bi cjelokupan postupak posvojenja bio legalan i da zaštitimo interes djece, ali koji je najvažniji, ali i da otklonimo svaku sumnju što se tiče legalnosti na strani posvojitelja. Zato nam je i dalje nejasno i nadamo se da ćemo do kraja ove rasprave dobiti sve odgovore i da će konačni prijedlog o kojem ćemo glasati biti jasniji kako nama tako i javnosti jer ministarstvo oprečno daje izjave. Oprečno se o tome očituje u javnom savjetovanju, pa ću navesti samo isto i navod ministarstva iz javnog savjetovanja gdje se istaknulo da RH ne može nadzirati, ne može se miješati u regulirati postupak posvojenja u drugoj državi jer time izravno narušava suverenitet druge države. Svaka država regulira nacionalne propise neovisno i samostalno i bilo kakvo nadziranje reguliranja odredbi nacionalnog prava je kršenje nacionalnog suvereniteta druge države i ističe ministarstvo da je da ovakvim reguliranjem te odredbe da će se tražiti dokaz o legalizaciji strane sudske odluke dovoljan na ovaj način kako smo prvotno dobili u prijedlogu. No evo mislim da bi trebalo dodatno pojasniti, da bi svakako trebalo uvažiti preporuku pravobraniteljice koja je o tome više puta pričala, a evo očitovala se o tome i u javnom savjetovanju. Nažalost, prošlo je više od pola godine od najave ministra Piletića da će se pronaći adekvatno rješenje, očekivali smo barem malo sveobuhvatnije rješenje što se tiče ovog problema i pripremljenije materijale. Primjerice u obrazloženju ovog zakona stoji kako se Obiteljski zakon isključivo uređuje zasnivanje posvojenja u postupcima koji se provode u RH, a upravo izmjenom ovog članka stavka broj 2 i 3 propisujemo primjenu Obiteljskog zakona na inozemna posvojenja. Jasno je da su ove odredbe Obiteljskog zakona se i do sada trebale primjenjivati i da je potencijalni posvojitelj morao proći procjenu i biti upisan u registar posvojitelja. O tome vrlo jasno govori Konvencija o pravima djeteta. Ali evo upozoravamo na oprečnost u materijalima gdje imamo s jedne strane da se Obiteljski zakon definira samo za naše domaća posvojenja, a u ovim zakonom izmjenom se on odjednom uključuje na primjenu i u međunarodna posvojenja, tako da bi evo trebalo možda najmanje izmijeniti tu korekciju u obrazloženju jer izaziva zaista zbunjenost jer se on odnosi jel se ne odnosi kako ćemo ako se ne odnosi sad primjenjivat dosljednoga i na međunarodna posvojenja, a znamo da evo Konvencija o pravima djeteta je zaista čl. 21. dobro propisala što se tiče prava djece u postupku posvojenja, da je službeno odobrava posvojenje stručna osoba koja će temeljem odgovarajućih zakona i postupka donijeti odluku o ispravnosti posvojenja s obzirom na situaciju u kojoj se dijete nalazi glede roditelja, rodbine i zakonskih skrbnika i utvrditi da li su zainteresirane strane svjesno pristale na posvojenje nakon što su bile ispravno savjetovano, da je međudržavno posvojenje zamjenski oblik skrbi za dijete ako se ne može ni na koji način skrbiti o njemu u domovini. Ono što je najvažnije po meni je da osigurati da dijete koje je predmet međudržavnog posvojenja uživa zaštitu i standarde jednake onima koji su određeni u slučaju domaćeg posvojenja i poduzeti sve potrebne mjere kako međudržavno posvojenje se ne bi vodilo nedopuštenoj materijalnoj koristi za one koji su u to uključeni. Također bi navela i zapravo bi apelirala na ministra Piletića da se konačno ovim pitanjem pozabavi na međuresornom nivou, da o tome zaista se donesu određene smjernice i da se zaštite potencijalni posvojitelji ili da se zaštite posvojena do sada djeca jer imali smo priliku svjedočiti i brojnim uvredama i na društvenim mrežama i komentarima u javnom prostoru. Posvojena djeca su se izlagala negativnim reakcijama okolini i mogućoj traumatizaciji. O tome je upozorila i pravobraniteljica za djecu i zaključila da je važno da nadležna tijela prilikom poduzimanja radnji radi utvrđivanja okolnosti u kojima su provedena ova međudržavna posvojenja, a u cilju otklanjanja sumnje na trgovanje ljudima postupaju sa puno osjetljivosti prema djeci i njihovim obiteljima i sve radnje provode vodeći računa o zaštiti, dobrobiti i najboljeg interesa posvojene djece. Mi vidimo ovdje i u replikama i zaključcima pojedinih saborskih zastupnika da opet nam manjka ta međuresorna suradnja i da je Ministarstvo pravosuđa sada donijelo izmjenu ovog zakona, a s druge strane nije pa po meni ni upućeno u postupak posvojenja koji se kako kažu događa u drugom ministarstvu o kojem oni nisu nadležni i o kojem se puno ne zna. Mislim da je, važno bi bilo barem u ovim slučajevima propisivanja međudržavnog posvojenja i zapravo davanjem pune legalnosti ako nije bilo dosada tako bilo da je ovo prilika da ministar, dva ministra najmanje iz ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi i ministra uprave donesu, uprave i pravosuđa, donesu smjernice kako bi se zaštitili i posvojitelji i potencijalno posvojena djeca jer dosada vidimo da takva suradnja manjka. Također imali smo i navode u medijima koji su išli u smjeru da su stručni radnici centara za socijalnu skrb kontaktirali dosadašnje posvojitelje i posvojenu djecu, kasnije je ministar Piletić to demantirao i rekao je da se na neki način samo provjerava da li su djeca dobro, ali evo na neki način je ministarstvo ipak odlučilo ući u komunikaciju sa posvojiteljima i djecom što mislim da je dobro i mislim da tu u tom smjeru treba dalje jačati međuresornu suradnju.

da postupci dugo traju, da posvojitelja ima i više nego dovoljno s obzirom na broj djece koje imaju, imaju postignute pretpostavke za posvojenje. Trenutno imamo 489 djece to je prema podacima iz 2021., a sada nemamo podatak objavljen na mrežnim stranicama za 2022. godinu i imamo 1.980 djece smještene u udomiteljskim obiteljima. Još jedan važan podatak koji bi dala, a što se odnosi zapravo na sporost u postupcima što se tiče lišavanja roditeljske skrbi, a to zapravo odugovlači i cjelokupni postupak posvojenja. Imamo 266 mjere produljenja na idućih godinu dana što su sudovi tijekom svojih sudskih rasprava produljili mjeru ne odlučivši se na poduzimanje idućeg koraka, a primjerice 198 je bilo lišenje prava na roditeljsku skrb. Mislim da je glavni uteg zapravo u povećanju i poboljšanju rezultata što se tiče posvojenja u Ministarstvu pravosuđa odnosno na sudovima gdje se suci i dalje ne odlučuju zapravo slijediti prave interese djece nego se dosta slučajeva odlučuju za, za zapravo štititi biološko roditeljstvo. Evo, nadamo se da će do kraja rasprave …/Upadica: Vrijeme./… ministarstvo uvažiti naše prijedloge i da će se ovaj prijedlog u konačnici ipak …/Upadica: Vrijeme./… Hrvatskih suverenista, poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege, jučer smo na odboru kao zainteresirano radno tijelo Odbor za obitelj, mlade i spor također imali prijedlog ovog zakona. Bila je dosta kvalitetna rasprava, ali manje-više smo se svi fokusirali na ovaj prvi članak mada i ovaj drugi je pomalo sporan stavak. Mogli bi onako najkraće ove izmjene i dopune Zakona o međudržavnom privatnom pravu okarakterizirati jednom kratkom rečenicom, a to je traži se još jedan pečat. A kao da sudovi i dosada nisu postupali krajnje formalistički, krajnje formalistički. I što će onda sad taj još jedan pečat po zakonu iz bivše Titove Jugoslavije riješiti? Apsolutno ništa. Ono što je ključni problem, a na što je ukazao slučaj ovih osam državljana Hrvatskih koji su proveli u Zambiji neplanirano pola godine to je da kod nas stvari ne štimaju, kod nas sustav ne funkcionira, kod nas sustav ne radi ono što bi trebao raditi. I mi se svi moramo zapitati hoće li ove izmjene i dopune riješiti probleme koje mi imamo ovdje u našem sustavu. Zanimljivo je kada, vi isto kad obrazlažete ove izmjene i dopune kažete kada se usvajala Haaška konvencija ustanovili su svi da ne treba ništa mijenjati ni u jednom zakonu, pa što sada mijenjate. Onda ste rekli ne treba ništa mijenjati sve je savršeno, krasno, divno, a sada mijenjate. Sada odjednom treba mijenjat. I mijenjate na način da opet ništa ne rješavate. Neke male pomake, nešto sitno, ali ne rješavate ključne stvari, a radi se o vrlo ozbiljnim stvarima. Znači za razliku od skrbništva, udomiteljstva, posvojenje je trajan i neraskidiv odnos, a osnovni kriterij mora biti dobrobiti djeteta. Znači djetetu valja pronaći odgovarajuće roditelje posvojitelje. I tu želje i interesi posvojitelja nisu i ne smiju biti na prvom mjestu, nego interes djeteta. I upravo je zbog toga vrlo detaljno opisan postupak posvojenja kada se posvaja dijete u Hrvatskoj. Upravo zbog ovoga što sam rekla. Kod međudržavnih posvojenja, a poglavito iz država koje nisu potpisnice Haaške konvencije ili tzv. trećih država nema ništa od toga ili se barem dosada nije primjenjivalo. Nije bilo važno jesu li posvojitelji u registru posvojitelja, službena evidencija o posvojenoj djeci ne postoji, niti postoji volja nadležnog ministarstva da tako nešto napravi retrogradno ili ako rade na tome barem da izvijeste javnost što se tu događa. Nije bilo savjetodavne pomoći i potpore nakon zasnovanog posvojenja to u trećem stavku sada rješavate. Nitko nije pratio prilagodbu tog djeteta u posvojiteljskoj obitelji stoga ne čude sumnje u legalnost postupaka koji su se provodili na hrvatskim sudovima dosada u dijelu javnosti. Nemojte se čuditi jer ništa od ovoga dosada se nije primjenjivalo i nije bilo važno nikome. Međudržavna posvojenja su definirana međunarodnim konvencijama, protokolima, izjavama i sve do jedne obvezuju Hrvatsku, sve do jedne. Temeljni propisi Konvencije o pravima djeteta, a na istu se poziva i pravobraniteljica za djecu u svojim komentarima na ove izmjene i dopune koju ste najvećim dijelom ignorirali, vrlo malo ste toga usvojili. U navedenoj konvenciji međudržavno posvojenje smatra se zadnjim korakom u zaštiti djece bez roditelja. Zašto? Jer međudržavnim posvojenjem gubi se jedno od temeljnih prava, a to je pravo na identitet odnosno očuvanje osobnosti koje čine pravo na ime, državljanstvo, osobne odnose s članovima obitelji, pravo na slobodu vjeroispovijesti, pravo na pripadnost kulturi, pravo na uporabu svog jezika itd. Vi ste nam jučer na odboru rekli da oni će se upisivat u registar, ali pod nekom drugom neće to biti tako detaljno kao kad se posvaja dijete u Hrvatskoj. Pa što radite razliku među djecom, što radite diskriminaciju među djecom? Pa je li dijete iz Konga, Liberije ili neke druge afričke države manje važno, manje bitno? Ne, po skraćenoj proceduri nego oni moraju proći još temeljitiju i još kompliciraniju proceduru jer to dijete koje dolazi ne zna ni hrvatski jezik, a kamoli nešto drugo. Druga kultura, drugi identitet, drugo sve. Nemojte raditi razliku među djecom i vodite računa o svim konvencijama međunarodnima kojih je Hrvatska potpisnica. Navedenu konvenciju prate protokoli. Tri protokola od kojih ću navesti jedan koji smatram da je iznimno značajan, a to je protokol o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji. I taj smo protokol ratificirali. Znate kako se definira prodaja djece u tom protokolu? Svako djelo ili transakcija u kojoj dijete prenosi neka osoba ili skupina osoba drugim osobama za naknadu ili bilo kakvu drugu nagradu, završen citat. Ako ste jedan cent platili više nego što iznose pristojbe to je trgovina djecom. To piše u protokolu, to nisam ja izmislila. Što još kaže navedeni protokol? Pokušaj izvršenja tih djela suučesništvo ili sudjelovanje u tim djelima definira kao kazneno djelo. To je ratificirala Hrvatska. A navedeni protokol ne primjenjuje se samo u državi u kojoj je takvo djelo počinjeno već i ako ga je počinila osoba državljanstva države koja je protokol ratificirala. Znači eksteritorijalni princip. Mi smo 25.5. imali Međunarodni dan nestale djece. Tada su centri koji se time bave izvijestili da svake 2 minute u Europi nestane jedno dijete. Mi govorimo ovdje o ozbiljnim stvarima, a vi ste nam donijeli prijedlog zakona koji, pa to nije čak ni na razini kamilice što obično dolazi iz ministarstva ministra Malenice. Ovo je ništa, doslovno ništa, nula. Ove izmjene i dopune zakona ne rješavaju apsolutno ništa. Potaknuti sve većim brojem dokaza izvješća o međunarodnoj trgovini djece kojoj je cilj ilegalno međudržavno posvojenje UN su donijeli u rujnu 2002. godine tzv. zajedničku izjavu o nezakonitim međudržavnim posvojenjima. U navedenoj izjavi otkrivaju se modaliteti prisilnih nestanaka djece, upozorava se na kršenja pojedinih ljudskih prava, ističu se četiri načela kojima je zadaća prevenirati ilegalna međudržavna posvojenja jer ilegalna međudržavna posvojenja su trgovina djecom. Posvojenja mogu biti legalna i ilegalna, nema trećega. Ilegalna posvojenja su trgovina djecom. To će vam pisati i u novoj direktivi koju priprema Europska komisija i koja do kraja godine treba, treba biti donešena. Ističe se u navedenoj izjavi dva odbora UN-a kako se kršenjem tih načela u ilegalnim međudržavnim posvojenjima poseže za djetetom kako bi se posvojiteljima omogućilo roditeljstvo umjesto da se djetetu nađe obitelj. Nitko nema pravo posvojiti dijete, nitko. Jedino dijete ima pravo živjeti u funkcionalnoj obitelji. Zašto je važna ova izjava? Iz više razloga. Zahtijeva se poštovanje djetetova prava na izražavanje mišljenja, legalnost postupka, izostanak financijskih koristi, kriminalizaciju korupcije itd. itd. U izjavi se traži od država prikupljanje podataka o ilegalnim međudržavnim posvojenjima istrage, kazneni progon počinitelja. Posebice su važne obveze države u odnosu na djecu žrtve takvih posvojenja i govori se o pravu djeteta na istinu i pomoć države u njezinu otkrivanju. Sve ovo ste vi nekako stavili po strani, složili ste tu taj neki članak 71a., stavili 3 stavka i sad mislite da ste nešto riješili, a niste ništa riješili. Još ću vam navesti što je mreža, europska mreža dječjih pravobranitelja napravila još 2018. Izdali su zajedničku izjavu o međudržavnom posvojenju. Ta izjava se oslanja na konvencijsko pravo, upozorava na problem manjka podataka o međudržavno posvojenoj djeci. S tim smo se i mi ovdje susreli. Ministarstvo kaže jedan broj, ministar Piletić kaže 131, MUP kaže 94, Vrhovni sud kaže 86 odluka. Ništa s ničim! Zar je tako teško utvrditi koliko ima djece koja su posvojena iz država koje nisu potpisnice Haaške konvencije pogotovo u 21 stoljeću. Pa imate baze podataka za sve. Preporučuje se ne dopustit među državna posvojenja djece iz država koje nisu stranke Haaške konvencije o zaštiti djece. I suradnja u vezi sa međudržavnim posvojenjem kao i spriječiti privatna posvojenja, tj. ona koja su dogovorena direktno između bioloških roditelja i posvojitelja, a ne putem središnjih tijela. Ne možete samo kao Poncije Pilat oprat ruke i reći idite, evo napravite sami nešto. I onda završite u Zambiji u pritvoru šest mjeseci. Dakle, sve ovo što sam navela, a to su znači međunarodne konvencije, protokoli, izjave, sve ono što obvezuju Hrvatsku. Ove izmjene i dopune zakona neće riješiti i neće zadovoljiti. I na kraju postavlja se ključno pitanje zašto naši suci ne čitaju zakone? Zašto nisu čitali članak 43. upravo ovog Zakona o međunarodnom privatnom pravu u kojem se traži kumulativno ispunjenje pretpostavki po pravu obiju država čiji su državljani posvojitelj i posvojenik. Stoga da bi posvojenje bilo valjano i kao takvo upisano u državne matice sa ostalim pravnim učincima kao što su državljanstvo, zdravstveno osiguranje itd. U odnosu na materijalne postavke moraju biti ispunjene sve pretpostavke koje nisu protivne javnom poretku i tu dolazimo na početak ono što ste i vi sami napisali. Kada smo usvojili Haašku konvenciju nije trebalo mijenjati zakone, ne treba ih mijenjati ni sada. Suci samo trebaju postupati sukladno članku 43. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i primijeniti hrvatski obiteljski zakon i ne raditi diskriminaciju među djecom jer dijete iz Afrike nije manje vrijedno i nije manje važno nego bilo koje drugo dijete na kugli zemaljskoj. I ima sva prava koja mu pripadaju kao i dijete koje je ovdje rođeno u Hrvatskoj, Njemačkoj, Švedskoj ili Velikoj Britaniji. Prema tome, nadam se, ja sam dala i amandman na ovaj prvi stavak, nadam se da ćete ga usvojiti, preoblikovati, uključiti nekako u prijedlog jer vidimo i do sada iz rasprave da nitko nije zadovoljan sa ovim što ste vi predložili. Jer ako već ne možemo nikako sucima reći da trebaju primijeniti i hrvatski Obiteljski zakon, pa valjda onda ove izmjene i dopune treba napraviti kako valja. Hvala. Hvala. Sljedeća u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata će govoriti kolegica Romana Nikolić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici i uvažena državna tajnice sa suradnikom. Posvojenje je trajan i neraskidiv odnos, veoma je važan pravni institut u kojem pojedinci na plemeniti način sa puno ljubavi, sa puno pažnje pružaju dom, toplinu i grade temelje za kvalitetno odrastanje djeci koja nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb. Sam proces posvojenja djeteta kod nas u Hrvatskoj je mukotrpan, jer je dugotrajan. Postoji nedostatak stručnih timova koji zbog preopterećenosti predmeta nisu u mogućnosti dati prioritet procjeni posvojitelja, a iscrpljujući birokratski procesi iziskuju puno strpljenja kod potencijalnih posvojitelja. Prosjek čekanja do zasnivanja posvojenja je tri godine, razlozi su vrlo kompleksni zbog čega se mnoge obitelji odlučuju za alternativniji, no isto tako i na puno kompliciraniji postupak posvojenja u inozemstvu. U prošloj godini u Hrvatskoj posvojeno je 188 djece, a u registar potencijalnih posvojitelja upisano je preko 1200 posvojitelja. Ove godine 205 djece čeka na posvojenje, stoga je potrebno ubrzati cjelokupne postupke kako bi djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi što kraće provela u domovima ili kod udomitelja, pronašla najbolje moguće posvojitelje jer je cilj posvojenja zaštita dobrobiti djeteta. Posvojenjem i djeca i posvojitelji stvaraju obitelj, djeca doživotno dobivaju zaštitu i adekvatnu skrb koju zaslužuju. Zbog tromosti našeg sustava naglo je porastao interes za posvojenje djece stranog državljanstva, a aktualni slučaj iz Konga otvorio je mnoge pukotine međudržavnog posvojenja. O razlozima za njih još uvijek ne znamo ništa, službene evidencije o tako posvojenoj djeci ne postoji, o odgovorima možemo samo nagađati. Jedino što možemo zaključiti da su ustanovljeni propusti hrvatskog sudstva i da se, sustava, i da se zbog ovakvog propusta nadvila sumnja, otvorilo se pitanje mogućeg ilegalnog posvojenja. Na svu sreću naših građana presuda je u ovom konkretnom slučaju oslobađajuća, no nemamo garancije ni nakon upita replike državne tajnice garancije da se ovakvi slučajevi neće ponovo događati. Međudržavna posvojenja mogu biti ili legalna ili nelegalna, trećeg puta nema. Ako su nelegalna onda su uvijek povezana sa trgovinom djece, najčešće sa otmicom djece, a to su neoprostivi zločini. Mi smo nedavno obilježili Međunarodni dan nestale djece gdje godišnje nestane oko milijun djece diljem svijeta. To je katastrofalna brojka, a naša nadležna ministarstva se oglušuju na dugogodišnje apele uvođenja sustava Amber Alert sustava u naše zakonodavstvo. Danas zbog slučaja Kongo imamo minimalnu izmjenu zakona, što je zapravo pokušaj ublažavanja međudrža…, međunarodnoga skandala u kojem se Hrvatska našla i krpanje svih manjkavosti koje naš sustav predstavlja. Ove izmjena neće niti riješiti, niti omogućiti zakonito posvojenje djece iz trećih zemalja i dalje se neće uspostaviti bilateralni odnosi jer nisu države potpisnice Haške konvencije što za posljedicu ima i dalje ne kontrola i bez nadzorno posvojenje, ali ono što je najvažnije ovim izmjenama uopće se ne misli na dobrobit i interes djece, djeca u ovim izmjenama uopće nisu u fokusu, a zapravo bi trebala biti. Sama Konvencija o pravima djeteta sadrži jedno najvažnije načelo, a to je najbolji interes djeteta koji obvezuje sva javna, državna i privatna tijela, kao i pojedince da prilikom donošenja formalnih ili neformalnih odluka poštuju najbolji interes djeteta. Budući da je riječ o nedefiniranome pojmu u međudržavnim posvojenjima postoji velika opasnost od njegove uporabe, zlouporabe i manipulacije, kao i opravdanje za nedjelovanje u kaznenopravnom smislu i prethodno toleriranje ili sudjelovanje u ilegalnim posvojenjima. Isto tako UN su u rujnu prošle godine donijeli zajedničku izjavu o nezakonitim međudržavnim posvojenjima u kojoj se upozorava na kršenje pojedinih ljudskih prava, ističu se 4 načela kojima je zadaća prevenirati ilegalna međudržavna posvojenja, te se ističe kako se kršenjem tih načela u ilegalnim međudržavnim posvojenjima poseže za djetetom kako bi se posvojiteljima omogućilo roditeljstvo umjesto da se djetetu pronađe zapravo obitelj. Izjava je važna jer zahtjeva poštivanje djetetova prava na legalnost postupka, izostanak financijskih koristi i kriminalizaciju korupcije, Hrvatska nas se na to sve obvezala, a uskoro se očekuje i donošenje Europske direktive u Europskom parlamentu o sprječavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava. Svako posvojenje koje je zasnovano u inozemstvu posvojitelji su morali ispuniti sve pretpostavke za posvojenje koje sadržava hrvatski obiteljsko pravni propis uz prethodno odobrenje nadležnog ministarstva, ako to nisu učinili prekršili su propis i tako posvojenje nije zakonito. Pretpostavke koje moraju biti ispunjene odnose se i na njih, ali i na djecu, na dijete. Stoga da bi posvojenje bilo valjano i kao takov bilo upisano u državne matice moraju biti ispunjene sve pretpostavke koje nisu protivne javnom poretku. Procedura zasnivanja posvojenja prepuštena je stranoj državi, no i ona mora biti zakonita. Kad hrvatski državljani prođu legalnu proceduru zasnivanja posvojenja pred nadležnim tijelom u inozemstvu, a riječ je o državi koja nije stranka Haške konvencije potrebno je odluku o posvojenju legalizirati u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu RH, ne čekati pojedinca, ne čekati sud, što znači da naše nadležno tijelo provjerava vjerodostojnost potpisa osobe koja je ispravu potpisala i vjerodostojnost pečata na ispravi, time se osigurava da javna isprava nije falsifikat. Postavlja se pitanje da li će to nadležno tijelo provjeravati i na koji način će ustanoviti da isprava nije falsifikat jer ne postoje bilateralni odnosi sa zemljama nepotpisnicima Haške konvencije. Posvojenje mora biti i mora se provoditi legalno jer je to jedino u najboljem interesu djeteta i jedino tako će se iskreno odgovoriti na svako pitanje koje posvojeno dijete bude postavljeno svojim posvojiteljima, jer svako dijete treba znati i mora znati i ima pravo znati svoje porijeklo, tko su mu bili biološki roditelji i kako je došlo do posvojenja. Mi ćemo to uvijek podupirati uz sve jasno definirane propise i poštivanje istih i postojanje institucionalizacije među državama, sve suprotno od toga ne podržavamo jer je to jedini put sprječavanja zlouporabe, manipulacije sustava, kao i kriminalizacije humanoga čina kao što je institut Ilegalna posvojenja su pitanje ljudskosti i poštovanja dostojanstva djece i njihovih dječjih prava, a mi ukoliko želimo biti civilizirano društvo potrebno je bolje i jasnije definirati propise počevši od našeg zakonodavnog uređenja, izmjene Obiteljskoga zakona, ubrzanje postupka posvojenja potencijali posvojitelji ne bi bili primorani poduzimati alternativnije, ali puno kompliciranije poteze.

Evo, ovime smo završili iznošenje stajališta u ime klubova i predlažem da odmah idemo u nastavak rasprave o konačnom prijedlogu zakona o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu. Na redu je u ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Milorad Pupovac, izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani predstavniče Vlade, kolegice i kolege. Nema nikakve sumnje da je posvojenje djece od interesa za djecu, od interesa za pojedince, parove koji to žele napraviti i od interesa za širu društvenu zajednicu. Naravno da je neophodno da zakonodavac propiše sve neophodne pretpostavke, uvjete koji su za to neophodni kako bi se izbjeglo ugroženje osnovnog cilja, a to je dobrobit djeteta, kako bi se interes onih koji to žele napraviti detaljno provjerio i kako ni na koji način šira društvena zajednica ne bi trpila, bilo unutrašnje dileme, bilo štete i odgovornosti kada je posrijedi proces posvojenja. Činjenica je da je kod nas u RH taj proces je još uvijek skroman. Skroman je iz više razloga, prvo zato što je procedura složena i proces traje dosta dugo i istovremeno socijalne prilike i kultura procesa posvojenja i način na koji to država stimulira, daleko je od kultura pojedinih drugih zemalja koje imaju veću stopu prirasta ili veću stopu nataliteta nego što ima RH, ali kao ali kao mjeru jačanja demografskoga imaju i proces posvojenja kako unutar zemlje, tako i u međunarodnom okruženju. U tom smislu, mi smo se sa ovom temom susreli sada na način na koji se nismo susretali u ranijim razdobljima, osim u razdoblju od nekih prije 10 godina kada je jedan slučaj posredovanja u međunarodnom procesu posvojenja dospio u žižu javnosti, dospio kao predmet interesa naših istražnih i pravosudnih organa, ali i završio tako kako je završio, neću reći najbolje, ali to je sad već stvar funkcioniranja toga dijela države i državnih institucija. Ovaj slučaj je dospio u javnost u okolnostima na koje je djelomično upozorio jučer predsjednik kluba u čije ime govorim, zastupnik Boris Milošević, a to je nekako palo u uobičajenu saborsku, ne baš časnu raspravu o drugim temama, a to je da mi predstavljamo staru naciju. Da prema posljednjem popisu stanovništva, broj reproduktivno sposobnih muškaraca i žena, žena i muškaraca u Hrvatskoj rapidno opada. Dakle, ako govorimo ono što je dijelu naše političke scene najdraža tema, a to je stanje Hrvata i Hrvatica, nažalost, nažalost gotovo milijun ljudi u većinskoj populaciji našega društva su stariji od 60 godina. Nema izgleda u narednih 10 godina da će se to značajnije promijeniti i stoga svaki posvojitelj ili posvojiteljica, svako dijete neovisno odakle došao je u interesu za naše društvo. I za našu državu. Ne mogu reći da se država u ovom trenutku, a trudila se jeste, pa i ova izmjena zakona je dio toga truda, trudila se i da pomogne osmoro naših državljana u Zambiji koji su se našli u nebranom i veoma opasnom grožđu i veoma opasnoj berbi, ali u kojima se nismo pokazali kao društvo doraslim niti svojih nacionalnih interesa, a niti solidarnosti državljanske. A ni država nije uvijek bila osposobljena da to čini jer diplomatskih predstavništava nažalost imamo premalo u dijelu svijeta odakle jesu moguća posvojenja, a ni aktivnosti u tom pogledu nisu bile pretjerane do momenta dok se Vlada nije ažurnije, mislim na Vladu preko puta nas, aktivirala oko toga. Nasreću tih 8-ero ljudi su sada slobodni građani prema pravosudnoj presudi koja je danas izrečena. Sramota je ono što im se događalo tokom ovih nekoliko mjeseci, naročito od nekih naših državljana koji su se pokazali kao krajnje neodgovorni denuncijanti. Zbog čega? Zbog toga što postoje razlike među nama, ponekad veće, ponekad manje, zbog toga što se neki ljudi zbog tih razlika odlučuju na radikalne promjene u tjelesnom, psihičkom i svakom drugom smislu i umjesto da budemo solidarni s tim ljudima mi, pojedinci ne žale truda da s jednog kraja svijeta na drugi kraj svijeta potegnu da bi denuncirali i pokušali te ljude uvaliti u još veći problem nego što su u njega uvaljeni uključujući i dio medija i dio političke scene. Nažalost nisam siguran da ćemo iz toga izvući pouku, a nadam se da hoćemo jer Vladin prijedlog je rezultat pouke, a izmjene koje su napravljene su nužne, da li su i dovoljne to je drugo pitanje, ali nužne su i stoga će ih ovaj klub podržati. A u čemu nisu dovoljne? Nisu dovoljne u aspektima provjera posrednika i posredničkih organizacija, tamo gdje je to moguće, a to je kod nas. Posredničke organizacije za posvojenje djece nisu naprosto organizacije koje se bave uvozom svinjetine, premda i tu postoji snažna kontrola ako, ako, ako institucije funkcioniraju. Pokazalo se u proteklih 10 i više godine da tu stvari ne funkcioniraju najbolje i da funkcioniraju nažalost loše. Drugo gdje ne funkcioniraju kako valj…, i zbog toga će institucije države trebati dakle nadležno ministarstvo, nadležne institucije socijalne skrbi, inspektorati, pa i pravosuđe gdje je to potrebno trebati djelovati i provjeravati kredibilnost posredničkih organizacija, ne da ih sputava nego da provjerava njihovu kredibilnost jer nerijetko nažalost nije riječ o posvojenju kako je deklarirano u dokumentima nego posvojenju koje je upitno. Drugo, takvih slučajeva je bilo, ali iz interesa dobrobiti djece i dobrobita onih koji su tu, tu djecu posvojili ja ću se suspregnuti i neću govoriti dalje o tome. Drugo je pitanje djelovanja pravosudnih institucija, prije svega pojedinih sudova. Pojedine sudske institucije vođene vjerojatno dobrom vjerom nisu postupale dovoljno u pogledu provjere s kakvim dokumentima i s kakvim i koju vrstu dokumentacije zapravo ovjeravaju. Nasreću vrhovne sudske institucije su rano prepoznale problem i počele komunikaciju sa pravosudnim, sa sudskim tijelima odnosno sa sucima i to je dobro. I treće što ću reći da nije najbolje jeste činjenica da za taj posao za koji mi iz Kluba SDSS-a smatramo da ga treba država podržavat nema dovoljnu diplomatsku podršku, nema. Mi imamo dosta diplomatskih predstavništava, u pojedinim dijelovima svijeta ih nemamo gotovo uopće. Na afričkom kontinentu broj diplomatskih predstavništava je zabrinjavajuće malen, pojedinim dijelovima azijskog kontinenta također. Sad se pokazalo koliko je neophodno ne samo iz ekonomskih, ne samo iz iz geopolitičkih razloga nego iz interesa zaštite prava naših državljana, a u ovom slučaju i interesa naše zemlje. Mi smo reagirali kako smo reagirali kad se, kad je Vlada osvijestila koliki je problem reakcije su postale brze, ali je proces doista trajao dosta dugo i u tom smislu mi se čini da je važno da budemo svjesni da je neophodno da jačamo institucije u procesu posvojenja nadzorom posredničkih organizacija u tom postupku i posredničkih ustanova u tom postupku, posrednica kao općenito, način na koji će sudovi ovjeravati odluke drugih sudova i u drugim zemljama, naročito onima koje nisu usvojile Hašku konvenciju, a što se ovdje predviđa u ovim rješenjima izmjena zakona i naročito je važno da se jača kultura i tolerancija u odnosu prema tome tko će biti posvojitelji jer naš zakon omogućava da to budu i istospolni partneri, naš zakon omogućava da to budu pojedinci i da nadležne državne institucije reagiraju u slučaju kada ljudi svojim izjavama umjesto da odgovorno zastupaju i zagovaraju zakonitost, oni eventualna svoja svjetonazorska stajališta pretvaraju u neku vrstu kampanje protiv naših državljana u međunarodnim okvirima, što tim ljudima nanosi veliku štetu, a našoj zemlji šteti, ako ni po čemu drugo, ono po ugledu. Zbog toga je važno da njegujemo kulturu posvojenja i istovremeno, s tim ću završiti. Mnogi od ovih ljudi su sa lakoćom za djecu dobili državljanstvo RH, a ja bih vam mogao nabrojati mnoge koji su djeca roditelja koji imaju hrvatsko državljanstvo, ne mogu dobiti hrvatsko državljanstvo. Zašto? Zato što nisu hrvatske nacionalnosti, zato što nisu određene vjerske pripadnosti, to također, trebamo mijenjati. Mi imamo viška ljudi i nećemo ih moći nadoknaditi prisilnim poveća, kampanjama kao što neki žele, prisilnog povećanja broja rođene djece. Nećemo, ne možemo, to smo u ovih 30 godina u nekoliko navrata pokušavali pa ne ide. Moramo stvoriti inkluzivnu politiku povećanja i poboljšanja naše demografske slike, a onda naravno i olakšanja ljudima koji imaju veći broj djece različitim mjerama, kao što uče iskustva drugih zemalja i razvijenijih od nas i jednako razvijenih od nas, da te stvari idu zajedno, poticanje nataliteta kod kuće i istovremeno primanja drugih državljana, uključujući i postupak posvojenja. Dakle ponovit ću još jednom, Klub zastupnika SDSS-a će podržati ove izmjene predložene od strane nadležnog ministarstva i nadamo se da ćemo raditi na jačanju kulture posvojenja. U ime Kluba Domovinskog pokreta govorit će kolega Davor Dretar. **Dretar, Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Eto, kada pogledamo ovaj Prijedlog zakona o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu, vidimo nekoliko stvari s kojima nismo suglasni. Prva se tiče načela i kriterija za postupanje i donošenja odluka, kako u obiteljskom, tako i u međunarodnom pravu, a to je naravno, načelo najboljeg interesa djeteta. Čl. 3 Konvencije o pravima djeteta propisuje kako u svim akcijama koje se na djecu odnose, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, najbolji interes djeteta ima apsolutnu prednost. Svako administrativno, zakonodavno i sudsko tijelo sistematski mora razmotriti na koji način jesu ili mogu biti ugrožena prava djeteta njihovim odlukama i aktivnostima. Slijedom navedenog, zaključili smo kako Prijedlog zakona o dopuni Zakona o međunarodnom privatnom pravu imputira da je jedino područje u kojem treba intervenirati priznanje strane sudske odluke o posvojenju, a pri tome bez ikakvih saznanja u tijeku postupka posvajanja u zemljama Trećeg svijeta i bez ikakvog nadzora državnih tijela RH. Dakle, jesu li odlukama jesu li odlukama ili aktivnostima nadležnih tijela u državama Trećeg svijeta na koje se odnosi sporni zakonski prijedlog povrijeđena načela najboljeg interesa djeteta? Domaća nadležna tijela ne mogu saznati odgovornost koja leži na centru za socijalnu skrb te na sudovima prebacuje se na same posvojitelje od kojih se očekuje imati uvid u sve aspekte složenog postupka posvajanja u trećim zemljama. Čisto da na tren izađemo iz formalnog govora pa da ja, evo, onako to kako ja to gledam po domaći, u praksi, primjer trgovine djecom ozakonjene pravomoćnom presudom suda treće zemlje zbog, eto, recimo, negdje nekakvog korumpiranog sudstva. To se možda negdje na ovome svijetu i može dogoditi. Ovim zakonskim prijedlogom ovakva sudska odluka bit će priznata od strane nadležnih tijela u RH. Dakle Dakle kao što samo i pitao u replici poštovanoj gđi državnoj tajnici, u principu, u potpunosti priznajemo bilo kakav sud bilo koje treće zemlje, odnosno priznajemo njegovu stopostotnu funkcionalnost, pravednost i učinkovitost. Je li to dobro ili ne, teško je procijeniti, to će dokazati budućnost. No, treba i podsjetiti na dokument i to međunarodni dokument koji se zove Zajednička izjava o nezakonitim međudržavnim posvojenjima, a taj dokument je spomenut u izvješću o provedenom savjetovanju o ovom Prijedlogu zakona. U istom se savjetovanju preporuča uvesti moratorij posvajanja iz država u kriznome stanju, što podrazumijeva ratna stanja ili elementarne nepogode. Zemlje Trećeg svijeta na koje se ovaj zakonski prijedlog odnosi, u pravilu i jesu države u kriznom stanju. Temeljno načelo najboljeg interesa djeteta ovakvim se zakonskim prijedlogom svedenim na puko priznavanje sudske odluke zemlje Trećeg svijeta u potpunosti ignorira. Stvara se pravna provalija i pravna nesigurnost. Kako se postupak priznanja provodi po pravilima izvanparničkog postupka, o prijedlogu za priznanje strane sudske odluke sud odlučuje ne upuštajući se u činjenično stanje niti zakonitost strane sudske odluke. Dakle sud isključivo provjerava jesu li ispunjeni zakonski uvjeti. Sljedeća primjedba ona kojom ovdje dosta često napadamo predlagatelje, a to je ovo upućivanje prijedloga zakona na izglasavanje po hitnome postupku, ne želeći naravno dovoditi u bilo kakvu koincidenciju trenutna afrička događanja i ova ovdje saborska izgleda da nemaju apsolutno nikakve dodirne točke, no izglasavanje po hitnom postupku zbog kojeg smo ovdje puno puta dizali glas bitno skraćuje postupak donošenja zakona i naravno uskraćuje mogućnost provođenja opće rasprave i rasprave o pojedinostima u klasičnom prvom ili drugom čitanju odnosno u klasičnoj saborskoj proceduri. Predlagatelj spornog zakonskog prijedloga ovaj hitni postupak opravdava osobito opravdanim razlozima odnosno zaštiti najboljeg interesa djeteta i povećanju pravne sigurnosti kod međunarodnih posvojenja što moramo uočiti, uočiti, ne odgovara istini. Guranje ovako važne zakonske promjene u hitni odnosno skraćeni postupak u potpunosti onemogućuje senzibiliziranje javnosti i smanjuje mogućnost rasprave u Saboru što tek kako sam već i upozorio dovodi do pravne nesigurnosti i još jednom podsjećam grupe povrede načela najboljeg interesa djeteta. Hitna procedura kojom bi se ovaj zakon donio odnosno kako će se implementirati u njemu odredba koja stvara potpunu pravnu nesigurnost otvara naravno i pitanje posvajanja djece iz trećih zemalja, otvara naravno i pitanje zašto ne postoji registar ovih ilegalnih ili legalnih posvajanja, imamo li podatke ima li desetak ili više djece prebivalište na teritoriju RH, a znamo i sami već su neke zastupnice i zastupnice ovdje rekli da su takvi podaci neujednačeni, da jedno državno tijelo ima jedne podatke drugo državno tijelo druge, dakle nisu isti ili kratko i jasno, nisu točni, ne odgovaraju istini. S pravom možemo postaviti pitanje zašto se u hitnu proceduru stavlja odredba kojom će lakonski biti priznata posvajanja iz trećih zemalja i kojom su tuzemna nadležna tijela u potpunosti onemogućena pratiti postupak posvajanja. Sukladno gore navedenoj preporuci o zabrani posvajanja djece iz kriznih područja ovakva posvajanja bi trebala biti moguća samo u slučaju da je potencijalni posvojitelj iscrpio sve mogućnosti posvajanja u RH ili kako ili kako je navedeno u izvješću o savjetovanju, da se radi o državljaninu Hrvatske sa višegodišnjim prebivalištem u trećim zemljama iz koje je i posvojeno dijete koje bi u nekom zamišljenom slučaju sada dolazilo u Hrvatsku. A znamo i sami u našoj zemlji imamo prebukirane domove za djecu koja čekaju udomiteljsku obitelj, posvajanje djecu koja čekaju ljubav i obitelj što je njihovo temeljno i neotuđivo pravo. A gdje je tu ustvari briga o njima? Ta su djeca, svi smo toga svjesni, u raljama sporog i neučinkovitog sustava zbog kojeg se posvajanja, a onda i roditeljska ljubav, onda i obitelj, a onda i jedan sretan život čekaju godinama pa i desetljećima. Podsjetit ću još jednom na činjenicu da eto priznajemo pravne sustave trećih zemalja, premda u nekima od njih vlada i šerijatsko pravo. Pa evo ima ovdje pravnica, ima ovdje pravnika kako to onda izgleda kada mi priznajemo u ovom slučaju međunarodno privatno pravo, pa hoćemo li onda priznati i činjenicu da možemo bičevati ženu ako ode na nogometnu utakmicu? Naime, i to imate u zakonima trećih zemalja, pa ako sud donese tu odluku hoće li to postati normalno i u Hrvatskoj? Nisam baš siguran da je to baš tako, da je taj sudski sustav toliko dobar da ćemo reć ma može nema frke. Podnijeli smo naravno i amandmane jer podsjećamo Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu jasno propisuje, inozemna javna isprava mora biti ovjerena pred zakonom određenim tijelima. Ovakva obvezna legalizacija koja već postoji otvara prostor da u Hrvatskoj budu priznate i nezakonite ili krivotvorene inozemne odluke o posvajanju. Konkretan primjer može, kao što sam već i rekao, biti korupcija sudstva u zemlji iz koje odluka o posvajanju dolazi o čemu naš sud ne može imati nikakvo saznanje, budući da ne odlučuje rješenjem. Zbog svega navedenog predlažemo potpuno brisanje ovog dijela stavka koji se odnosi na legalizaciju zemlje trećega svijeta. Imamo još amandmana pričekat ćemo naravno raspravu o istima pa ćemo ih pokušati obraniti, čini mi se da ih ima podosta sličnih ili istih vezanih uz ovaj čl. 71. i nekoliko njegovih stavaka i naravno bez obzira na činjenicu iz kojegod oporbenog dijela sabornice odnosno svjetonazora dolazili. Eto toliko. Hvala lijepa. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala vama. Kolegice i kolege, dozvolite mi da pozdravimo i od svih nas izaslanstvo Republike Koreje na čelu sa potpredsjednikom Nacionalne skupštine g. Chung Woo-Taikom. Hvala lijepo. Nastavljamo sa raspravom, kolegica Dalija Orešković će govoriti u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Zahvaljujem. Kolegice i kolege. Kao što sam već rekla načelno podržavamo ovaj prijedlog zakona i još jednom urgiramo da se što prije urede instituti iz Obiteljskog zakona kako bi se prvenstveno ubrzao i olakšao postupak posvojenja u RH kako u interesu djece tako i posvojitelja, ali s naglaskom na primarni interes djeteta koji imaju pravo na obitelj, dom, ljubav i skrb sve ono što roditeljstvo sa sobom donosi. Kada smo započeli danas ovom raspravom na kratko nas je ugodno iznenadila i razveselila vijest o tome da su naši državljani u Zambiji oslobođeni u prvostupanjskom postupku. Moram reći da je to veselje zapravo kratko trajalo, kad kažem da je kratko trajalo pod time mislim na sadržaj i ton današnje rasprave, pogotovo iz onog dijela političkih stranaka koje dolaze sa desnog spektra. Nekako se još uvijek previše u kontekstu ovog zakona spominju tzv. afrička događanja, afrička događanja, pri tom mi je najžalosnije to što se one političke grupacije koje se pravdaju ili pozivaju na načelo najboljeg interesa djeteta zapravo su prošla nekažnjeno bez sankcije, bez utvrđivanja njihove odgovornosti za činjenicu da su zapravo tijekom nekoliko mjeseci upravo oni bili ti koji krše sva prava i sve međunarodne konvencije u odnosu na onu djecu koja su već posvojena, koja već čitav niz godina žive u RH u svojim novim obiteljima, integrirana su u svoje zajednice, a praktički su bila dovedena u situaciju javnog linča hoće li zbog doista sumanutih političkih i osobnih ambicija neodgovornih političara njihova posvojenja biti dovedena u pitanje i hoće li u konačnici biti vraćena u zemlju u situaciju u koju naprosto ta djeca nisu imala nikakve šanse. Tu smo još jednom pokazali da je Hrvatska država slabih institucija, država političara upitnih moralnih kriterija jer kažem predstavljati se s jedne strane dušobrižnicima, provoditi javni linč mislim da je jedna sramotna epizoda za koju se nadam da se u političkom životu RH više neće ponavljati. Želim napomenuti da ni na koji način ne želim umanjiti važnost i potrebu da se doista provjeravaju sve sporne okolnosti u međunarodnim posvojenjima, pa možda niti ovi instituti koji su sada predviđeni u zakonu u tom smislu nisu dostatni. Nitko ne želi progledati kroz prste ili ostaviti pravne praznine da se kroz njih mogu provući krijumčari djece ili bilo koji drugi pojedinci koji imaju nemoralne ili kriminalne interese, međutim mislim sa se u suštini ovdje o tome ipak ne radi i mislim da je cijela ova hajka koja je nekoliko mjeseci trajala bila potaknuta nekim drugim motivima. Mislim da još uvijek uvijek pretežu među njima oni koji ne žele otvoreno reći što ih zapravo smeta, a mislim da ih smeta, to smo danas mogli naslutiti i iz pojedinih rasprava, smeta ih to da se u RH dovode djeca koja su druge boje kože, koja su druge rase, druge vjere, dolaze iz neke druge kulture i očito takva djeca za neke hrvatske političare u Hrvatsku nisu dobrodošla. Evo to je onaj dio koji je meni barem umanjio ono početno veselje zbog današnje vijesti o oslobađajućoj presudi, pa želim samo poručiti da iz mog kuta gledanja sva su djeca ista i RH bi svoj djeci trebala pružiti odgovarajuću skrb, a nedovoljno činimo kako za djecu koja su još uvijek u domovima i u udomiteljskim obiteljima tako i za onu koja bi se potencijalno mogla usvojiti iz trećih zemalja. Što se mene tiče nema razlike među njima, a država treba svoje kontrolne mehanizme upotrijebiti tako da ničiji kriminalni ili bilo koji drugi interesi ne mogu uopće doći u priliku da svoje loše namjere i ostvare. Hvala. Hvala vama. Sljedeća je za raspravu se u ime Kluba zastupnika Možemo će govoriti kolegica Ivana Kekin. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Predstavnici ministarstva, kolegice i kolege malobrojni. Baš je zanimljivo kako cijelog ovog dijela sabornice nema, to je baš zanimljivo, sedam mjeseci su huškali, a sada evo na tu temu nikog nema. Valjda su otišli na ručak. Da, nemoguće je ne referirati se na dobre vijesti u svakom slučaju to je divno i mislim svi građani kojima je dobro na srcu su sigurno osjetili olakšanje. Hvala i predstavništvima Hrvatske koja su pomogle u tome i našim diplomatima u tom slučaju. No i radujemo se naravno tom trenutku da tih naših 12 sugrađana sleti u Hrvatsku. No ipak bi se nešto moglo izvući iz ove patnje kroz koju su ti ljudi prošli. A očito je i da je ovo ministarstvo krenulo u izmjene ponukano tim slučajem jer je taj slučaj baš bjelodano ocrtao da imamo manjkave procedure i da imamo zaista problema u sustavu međunarodnog posvajanja. Pitanje koje je danas pitala moja kolegica Miloš je zato što smo mi dobili informaciju, a pitat ćemo to u zastupničkom pitanju i g. Miletića, a nažalost on dosta slabo odgovara na zastupnička pitanja, moje jedno već čeka duže vrijeme. Mi smo dobili informaciju da je iz zemalja potpisnica Haške konvencije posvojen jednoznamenkasti broj djece, jednoznamenkasti, a to su zemlje koje bi trebale imati prednost jer je tamo posvajanje sigurno. A zašto? Jer pri ministarstvu postoji središnje tijelo koje se tim bavi. Al se ne bavi, al se ne bavi, pa onda ljudi koji ne mogu posvojiti idu i posvajaju iz trećih zemalja, a idu zato što za ta posvajanja država do sada nije dovoljno marila. I to se prelomilo preko leđa osmero ljudi koji su proveli šest mjeseci zatočeni u Zambiji preko leđa četvero djece koja su provela šest mjeseci u maloljetničkom zatvoru kako čujemo i preko leđa svih onih naših sugrađana kroz koji su koji su već prošli kroz taj proces, a sada su šest mjeseci živjeli u strahu, u nesigurnosti, izloženi stigmi itd.. Nažalost, ove izmjene o kojima danas pričamo taj problem ne rješavaju. Mi smo jučer već o tome govorili i dali smo svoje prijedloge. Dakle, ne može se i to vam kažu i stručnjaci i imate u javnom savjetovanju, dakle ne može se prebaciti odgovornost za legalizaciju dokumenata i za utvrđivanje njihove vjerodostojnosti i njihove autentičnosti na posvojitelje, kak je moguće da to rade posvojitelji? Pa jasno je da oni nemaju ni alate ni infrastrukturu ni znanje ni .../nerazumljivo/... tako da je, pa to moraju raditi javne institucije i dok se javne pa zato imamo državu, za Boga miloga, I dok se javne institucije na to ne obvežu, dok javne institucije se ne obvežu, dok mi ne kažemo, Ministarstvo vanjskih poslova će preko svojih diplomatskih konzularnih predstavništava za svaki dokument pitati u toj državi, kuc, kuc, jeste vi stvarno izdali taj dokument? Da budemo sigurni, dotlem mi nećemo moći reći da hrvatskim građanima i ja se na vašem mjestu to nikako ne bih usudila, da su sigurni ako idu u međudržavna posvojenja iz trećih zemalja i da im se sigurno ne može dogodit jer možete sad s ovim izmjenama garantirati da se našim sugrađanima ne može ponovno dogoditi slučaj koji se dogodio ovima, koji se, nadajmo se, danas ili sutra vraćaju doma. Ja se bojim da ne možemo, a onda ovaj posao nije dovoljno dobar i mora biti bolji. Druga stvar koja je izrazito važna, dakle baš i stoga što vidimo koliko se malo posvaja iz zemalja koje su potpisnice Haaške konvencije, bilo bi važno vidjeti kako da se to ubrza. Mi vidimo primjere drugih zemalja, stvarno ne moramo izmišljati toplu vodu. Zašto nemamo licenciranu i nadziranu agenciju koja facilitira procese posvajanja, koja posreduje, koja educira naše građane, pa da odete na neku web stranicu koja je nadzirana od ministarstva gdje piše šta trebate napraviti, koji dokumenti, kom se obratite, koje potvrde, kom ćete doć, pa to bi tako trebalo biti u jednoj uređenoj državi. I na koncu konca, onda bi ta ista agencija mogla educirati i suce i socijalne radnike, a mogla bi educirati i naše sugrađane koji žele međunarodno posvajati jer to naravno, nosi neke svoje specifičnosti, neke svoje drugačije izazove od domaćih posvojenja, itd. Dakle mi zaista apeliramo da se krene u tom smjeru na tragu onoga da, da, nama je u interesu svako posvojeno dijete u ovoj zemlji, sasvim sigurno, sasvim sigurno. Ali ono što mislim da je još bitno, dakle to je što se tiče i ovog Zakona i ove rasprave, onoga što bi ova vlast trebala napraviti ako zaista želi raditi u interesu svojih građana i ako joj je najbolji interes djece na srcu. A druga pouka koju trebamo izvući iz ovoga što se dogodilo u Zambiji je to da ne bismo smjeli nikako i nikada zaboraviti što se događalo u proteklih 7 mjeseci, što su pojedinci i cijele političke opcije koji su zastupljene u ovom parlamentu radile, kako su se naslađivale nad tragičnim sudbinama, da, naslađivale se nad tragičnim sudbinama svojih sugrađana samo zato što su mislili da im to može priskrbiti neki jeftini politički bod na nekoj sljedećoj rejting anketi neke televizije. Gdje su sada Miletići, gdje su sada Selak Raspudić, Vučemilović, di je kolega Litre koji je valjda, prozivajući nas, pa čak i poimence u ovoj sabornici, otvoreno insinuirali, huškajući da se radi o krijumčarima, o trgovcima djece, gdje je kolega Zekanović koji spada u vladajuću većinu? Šta su mislili, Litre je valjda mislio da će dobiti 15 preferencijalnih glasova, a ne 13 koliko je dobio na zadnjim izborima. Valjda su na to računali. Gdje su sada ti kolege i hoće li se ispričati? Ne nama, lako za to, mi smo tu imuni na ludorije i gluposti, bome smo tom stvarno izloženi regularno. Hoće li se ispričati ljudima koji su danas tamo pušteni i hoće li se ispričati stotinama ljudi koji su živjeli, ponavljam, u strahu, u nesigurnosti, u stigmi, koji su povlačili djecu iz škola i iz vrtića radi toga što se sa ove govornice huškalo i pozivalo na mržnju i te ljude prozivalo da kupuju djecu. Hoće li se itko ispričati, hoće li itko podnijeti odgovornost za to? Pošto mislim da ti ljudi nemaju srama i svega što inače rade i nije ovo prvi put da oni nasrču na slabije od sebe, često to možemo vidjeti, bilo da su u pitanju neke druge manjine, nacionalne, seksualne, bilo da su u pitanju žene, vole nasrtati na slabije, sumnjam da će oni se ispričati i podnijeti odgovornost, ali pozivam javnost da zapamti tko je bio spreman preko leđa vlastitih sugrađana i preko njihove osobne tragedije, preko njihove razdvojenosti od njihove djece skupljati najjeftinije političke poene i da to dobro zapamte za iduće izbore. Hvala vam. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala vama. U ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista, kolega Damir Bajs.

Štovani predsjedavajući, državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je zakon koji se usvaja po hitnom postupku, prvo i drugo čitanje, zajedno radi situacija koja je, vjerujem da, svima jasna, a to je Hrvata u Zambiji. Moram naglasiti da kad govorimo o tome, dobro je da se otvorila ova tema, dobro da se riješilo neke stvari i dobro je da možemo raspravljati o nečemu što je bitno za sve nas, a to je na koji način hrvatska država postupa u odgovarajućim situacijama, a vezanim uz usvojenje djece iz trećih zemalja. Ono što bih naglasio da kada gledamo ovaj Zakon on sam djelomice rješava to pitanje. Naime, već moje kolegice i kolege prije mene su naznačili, a i ja u svojoj raspravi da teret ukupnosti dokazivanja legalnosti dokumenata, ispravnosti dokumenata i, ja bih rekao, činjenice da su oni vjerodostojni, ipak leži i dalje na onima koji usvajaju djecu. Shodno tome, država nije izvršila onu glavnu preporuku koju je dala pravobraniteljica za djecu, a to je da se ukupnost tog postupka radi pod državnim nadzorom. Zbog čega se to ne radi niti u ovoj izmjeni zakona, ja ne znam. Međutim, ono što znam da to ne bi trebalo biti tako. Naime, usvajanje djece jedna je od važnijih stvari koje smo mi kao Hrvatska usvojili ulaskom u EU na način da smo priznali niz međunarodnih konvencija koje to jasno reguliraju. Ovdje isto tako je naznačeno da kada govorimo o dokumentaciji jel u tome i jeste spor bio u ukupnosti onoga što se dešavalo u Zambiji, u Zambiji, a vezano uz djecu iz Konga, a sada svi, svi zajedno naravno hrvatski državljani, jeste činjenica da je bilo upitno da li su dokumenti legalni. Međutim, rješenje koje je predloženo zapravo ne možemo biti sigurni da li će i daljnja usvajanja biti podvrgnuta sličnom ja bih rekao i dešavanjima i stvarima koje su se dešavale zapravo usvojiteljima. Međutim, ovdje bi trebalo državu vratiti u funkciju. Naime, sve takve odluke bi trebale biti verificirane kod naših diplomatskih predstavništava, dakle naših veleposlanstva, naših konzulata, to im je posao i kad govorimo o tome onda oni koji donose odluku, a to su zapravo sudovi u Hrvatskoj su zapravo donijeli svoj prijedlog kroz zaključak građanskih odjela županijskih sudova i naravno općinskih sudova u RH. Oni predlažu isto to, da radi potpune sigurnosti i ukupnosti dešavanja vezanih uz usvojenje to se prepusti našim diplomatskim predstavništvima. Ono što je ključni element, nije obrazloženo zbog čega to nije napravljeno jel ako samo pravosuđe to predlaže koje donosi u konačnici odluku, ako ono smatra da je to ključni element u vjerodostojnosti njihovih odluka onda tu treba staviti jednostrano zakon, na kraju krajeva čemu služe opće naša veleposlanstva i naši konzulati ukoliko ne mogu to obaviti. Sama predlagateljica je rekla da je otvorena na mogućnost promjena unutar ovog vrlo kratkog zakona od jedan ili dva članka. Vjerujem da je to moguće napraviti i time bi se otklonile bilo kakve mogućnosti da se ovakve situacije ponove. Prema tome, napravimo sve što je u mogućnosti da pomognemo hrvatskim građanima koji žele usvojiti djecu, nemojmo im staviti na teret da oni sami vrše legalizaciju dokumenata, dajmo posao našim veleposlanstvima i konzulatima i dajmo, slušajmo struku, u ovom slučaju suce koji traže da se to dogodi. Prema tome, naš prijedlog ispred Fokusa i Reformista je vrlo jednostavan, dopunite ovaj prijedlog zakona, stavite ono što je potrebno i onda možete očekivat našu potporu, hvala. Hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo baš danas kada raspravljamo o ovim prvim izmjenama Zakona o međunarodnom privatnom pravu u hitnom postupku, košto je već nekoliko kolegica i kolega reklo primili smo ovu vijest da su naši državljani oslobođeni, sigurno da se radi o dobroj vijesti, prema riječima koliko sam shvatio državne tajnice očekuje se da bi danas moglo bit organiziran njihov povratak u RH. Košto sam rekao, u hitnom postupku raspravljamo o ovom prijedlogu zakona, uvodno je u ime predlagatelja državna tajnica obrazložila koji su to razlozi obzirom da su neke zastupnice i zastupnici doveli u pitanje zašto isti donosimo po hitnom postupku. Kada govorimo o ovom samom predmetnom zakonu, dakle riječ je o zakonu koji sadrži pravila o određivanju mjerodavnog prava za privatnopravne odnose s međunarodnim obilježjem, pravilo nadležnosti sudova i drugih tijela RH za raspravljanje u pravnim stvarima čiji su predmeti privatnopravni odnosi s međunarodnim obilježjem, te pravila za priznanje i ovrhu stranih sudskih odluka čiji su predmet navedeni privatnopravni odnosi. Prije ovog Zakona o međunarodnom privatnom pravu 2019.g. dakle on je donijet, prije toga imali smo Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, to je bio jedan zakon koji je bio u primjeni još iz one države kojeg smo preuzeli dakle '91.g. i na samom fakultetu jel je to bio kolegij na 4.g. prava i moram priznat da je bio zapravo vrlo interesantni gdje smo po prvi put se susreli sa situacijama gdje rješavamo određene privatnopravne odnose upravo s međunarodnim obilježjima. Zašto to govorim? Govorim iz razloga što su neki kolege ovdje u sabornici postavili pitanje zašto mi u ovim situacijama, dakle u privatnopravnim odnosima, u ovom konkretnom slučaju dakle kod posvojenja s međunarodnim obilježjima ne primjenjujemo Obiteljski Dakle ja bi rekao da je u konkretnom slučaju kada netko tako postavi takvo pitanje očito riječ o pravnom nerazumijevanju upravo rješavanje ovakvih privatnopravnih odnosa ono što je bitno sa međunarodnim obilježjem, s međunarodnim obilježjem gdje sudovi jedne države pod određenim pretpostavkama primjenjuju pravo strane države i zato ne dolazi i ne možemo primijeniti odredbe našeg postojećeg Obiteljskog zakona. Isto tako ovdje je bilo i dovedeno u pitanje od strane jednoga kluba, jednoga zastupnika, instituta priznanja i ovrhe stranih sudskih odluka, dakle kontekst kako je to ovdje bilo izrečeno ispade malte ne da je to neka iznimka koja postoji samo u RH, što naravno nije točno, dakle imamo, čisto da ovdje spomenemo obzirom da imamo vremena, Uredbu Vijeća recimo EU br. 44/2001 o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima koje se primjenjuje na sve države članice, sudska odluka koja je donesena u državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom obzirom da je ovdje bilo u raspravi dovedeno u pitanje kako se može priznati ili ovršiti strana sudska odluka bez da se provjeravaju bilo kakve činjenični supstrat iz određene sudske presude. Štoviše, Vijeće EU donijelo je u srpnju prošle godine odluku o pristupanju EU Konvenciji o priznavanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i u trgovačkim stvarima, dakle konvencija je proizašla odnosno izrađena je u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu i njome će se zapravo omogućit da se u svim državama ugovornicama priznaju i izvršavaju sudske odluke sudova iz država članica EU, ali isto tako za uzvrat će se pod uvjetom da se poštuju preduvjeti prava EU omogućiti da se u EU priznaju i izvršavaju sudske odluke iz trećih zemalja. Zašto to govorim? Zato što je ovdje isto tako jedan kolega spomenuo da ćemo se na ovaj način primjenom instituta priznanja i ovrhe stranih sudskih odluka dovesti u situaciju da ako primijenimo neku sudsku odluku odnosno sudsku, pravo, šerijatsko pravo ako sam dobro zapamtio da ćemo se dovesti u poziciju da će se u RH maltene primjenjivati šerijatsko pravo. Dakle, upravo iza ovoga jasno stoji pod uvjetom da se poštuju vrijednosti EU da tako nešto apsolutno nije moguće. Što se tiče samih ovih izmjena i dopuna zakona naravno dodatno se želi urediti normativni okvir kojim se regulira postupak priznavanja stranih sudskih odluka o posvojenju na način da se u postojeći Zakon o međunarodnom privatnom pravu doda ovaj novi članak sada 71. Čuli smo već uvodno pa neću ponavljati dakle koji su razlozi da se primjenjuje, dakle po pitanju posvojenja s međunarodnim elementom ne primjenjuje Obiteljski zakon. Isto tako čuli smo od državne tajnice u nekoliko navrata i uvodno na upite od strane zastupnika zastupnika što je to proces pune legalizacije. Ja mislim da nema potrebe dodatno taj dio elaborirati. Ja bi samo u ime Kluba zastupnika HDZ-a obzirom da je bilo riječi o stavku 1. tijekom ove rasprave, o njemu se možda i najviše raspravljalo da ćemo u ime kluba predložiti amandman, pa ću ga ukratko samo obrazložiti. Dakle, upravo u ovom Članku 71a. stavak 1. predlažemo da se dopuni na način da se iza riječi: „priznat će se“ dodaju riječi: „nakon što sud diplomatskim putem provjeri autentičnost te odluke“ i nakon toga dakle i ako je podnositelj prijedloga uz dokaz Članka 67. stavak 1. ovog zakona podnio dokaz legalizaciji te odluke sukladno zakonu kojim se uređuje legalizacija isprava u međunarodnom prometu. Na taj način ja mislim da postižemo onaj cilj što je bilo danas ovdje raspravljeno da se na neki način aktivira odnosno poveća aktivnost i uloga države u samom ovom postupku. Na taj način mislim da neće sva odgovornost biti na posvojiteljima što je spominjala kolegica Kekin iz stranke Možemo već će se na taj način zapravo na angažirati možda više i iskoristiti upravo uloga države putem diplomatskih predstavništva. S obzirom na ovo sve navedeno i obzirom da je već i tijekom replika i odgovora na repliku od strane državne tajnice rečeno iz kojeg razloga se pristupa izmjenama ovog zakona HDZ će kao klub podržati ovaj prijedlog zakona naravno isto tako imajući u vidu ovaj amandman koji sam upravo obrazložio. Hvala lijepo.

drago mi je čuti da je i Klub HDZ-a dao amandman na ovaj prvi stavak koji je dosta sličan ovome što sam i ja dala u svom amandmanu jer mislim da je to nešto što će pružiti veću sigurnost posvojiteljima, veću sigurnost sudovima u postupanju, ali isto tako i nešto što je u svakom slučaju u najboljem interesu djeteta. Dosta toga se već reklo sada u raspravama u ime klubova tako da neću previše dužiti o tome. Ono što tu sad ostaje to je jedna onako dosta gorka spoznaja da naši sudovi i dosada su imali sve mehanizme kako se, kako se ovo što se dogodilo ovih osam državljana Hrvatske ne bi dogodilo. Znači da su oni postupali sukladno Članku 43. stavku 2. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i da su se referirali i na Obiteljski zakon ovdje u Hrvatskoj vjerojatno do ovoga ne bi došlo. Nažalost oni su dosta formalistički postupali dosada i nekako su sve te sudske odluke koje su dolazile iz tih tzv. trećih država ovjeravali kao na nekakvoj tekućoj traci. naravno da onda postoji određena dvojba i sumnja da i sa ovim izmjenama i dopunama će se praksa nastaviti kakva je bila dosada. Naravno pritom nitko od nas ne ulazi u neovisnost postupanja sud jer to nam nije ni namjera, ali ono o čemu sam ja govorila u raspravi u ime kluba još uvijek mi nekako ostaje visiti u zraku. Radimo li mi ove izmjene i dopune u najboljem interesu djeteta i je li nam to ono prvo i osnovno? Iz ovoga što je dosada rekla poštovana državna tajnica nemam taj dojam. Nema taj dojam i čini mi se opet da se formalistički želi nešto malo pokrpati i zakrpati, ali u konačnici sadržajno, suštinski neće doći do nekih bitnijih izmjena. Ono što bi svakako trebalo to je da se ovaj zakon primjenjuje na način kako je to zakonodavac i mislio i reguliranje postupka priznanja strane odluke uistinu može jedino biti samo ako se napravi provjera provjera dodatna kroz diplomatsko konzularnu mrežu jer to je ono što je u najboljem interesu djeteta. Bojim se da s ovim što ste vi predložili teško može itko biti zadovoljan, neće s tim biti zadovoljni ni posvojitelji, a ni šira javnost. Možda ste si trebali dati ipak malo više truda, možda ste ipak trebali tome pristupiti na način kako je to, kako vam je sugerirala i pravobraniteljica za djecu jer možda je danas ovdje trebao biti netko iz resornog ministarstva obitelji isto, ne može se ni njih izuzeti iz ovog postupka. Vi ovdje u stavku 2. ostavljate jedan dio nekakvih obaveza koje su na njima gdje mi još uvijek ne znamo znači kako će se upis u registar posvojitelja voditi za posvojitelje koji, koji pokušavaju posvojiti dijete iz tih tzv. trećih država koje nisu potpisnice Haaške konvencije gdje vidim da ima nekih razmimoilaženja. Po meni to ne bi trebalo ublažavati, ne bi trebalo raditi nekakve skraćene postupke, jer smatramo da to nije u najboljem interesu djeteta. I na kraju ću se samo osvrnuti na taj zakon na koji se pozivate, a vezano za legalizaciju uistinu ne mogu se oteti dojmu da imali smo Zakon o izvanparničnom postupku iz Kraljevine Jugoslavije, sad se ovdje pozivate na zakon iz Titove Jugoslavije. Ne mogu vjerovati da u pripremi ovog materijala koji nije baš toliko ni opširan niste si mogli dati malo truda pa pogledati iz koje godine je taj zakon, što u njemu piše. Ako sam to ja uspjela u vrlo kratkom vremenu, onda ste uistinu to mogli i vi jer nije baš u redu i da na Vladu dolaze takvi dokumenti i da onda sa Vlade u Hrvatski sabor dolaze dokumenti u kojima se spominju nekakvi sekretarijati, nekakve Jugoslavije, u kojima treba legalizirati nešto, a nitko ne zna ni kud bi to trebao ići, koji sekretarijat, koja Jugoslavija. Tako da s tim ste sve dodatno malo onako, ne malo nego dosta zakomplicirali. Niste ništa riješili, a mislim da to nije dobro i evo jedna napomena stručnim službama u ministarstvu da si možda daju malo više truda kada šalju i na Vladu, a i u Hrvatski sabor dokumente pa da onda provjere i sve one zakone na koje se pozivaju u prijedlozima koje šaljete kako na Vladu, tako i u Hrvatski sabor. (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je kolegica Andreja Marić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana kolegice, evo nešto ste govorili u svojoj raspravi. Jučer smo dosta imali živahnu raspravu i na odboru, ali mislim da treba svakako naglasiti da sve što činimo je u interesu djeteta i to nam mora biti cilj i nama u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama. Ne mogu baš ono sto posto podcrtati ono što ste rekli da netko nema pravo biti posvojitelj. Po svim pravnim propisima ima pravo biti posvojitelj. Shvaćam ono što ste htjeli reći znači prvo je dobrobit djeteta. Međutim, tu treba dvije stvari razjasniti. Jedno je hrvatska ingerencija što mi možemo napraviti kao država da minimiziramo i mogućnost da se dogodi nelegalno posvojenje, a drugo su odluke drugih država trećih zemalja, ajmo konkretno pričati o Kongu ili bilo kojoj drugoj državi u čije odluke o dobrobiti djeteta ne možemo ulaziti. Znači mi moramo poštivati njihove odluke i u taj dio se ne možemo miješati po međunarodnom pravu. Što vi mislite da mi kao Hrvatska još trebali napraviti da olakšamo

mi govorimo isto samo na različiti način i u konačnici se mi razumijemo, jer smatram da i vama i meni je interes djeteta na prvom mjestu. Upravo tako smo i u odboru postupali i upravo tako smo se nosili sa svim kada smo donosili zaključke i sve ostalo. Zakon o međunarodnom privatnom pravu nema samo ovaj članak sada 71. pa ćemo mu dodati 71. Ima on i druge članke. Znači članak 43. stavak 2. vrlo jasno kaže ako su posvojitelji, posvojenik državljani različitih država za pretpostavke za zasnivanje i prestanak posvojenja mjerodavna su kumulativna prava obiju država čiji su oni državljani. ono što su sudovi trebali oni nisu trebali formalistički postupati, nego znači poštivati i javni poredak Republike Hrvatske, odnosno Obiteljski zakon RH i onda ne bi došlo do svih ovih problema o kojima mi danas govorimo. Hvala. Sljedeća replika kolega Habijan. konkretno, odnosno ta glava u kojoj se članak nalazi govori o mjerodavnom pravu, dakle on ne rješava pitanje činjenični supstrat. Dakle, mislim da ovdje govorimo o dvije različite stvari primjena članka 43. ja mislim da nije uopće dovedena u pitanje ne bi ništa promijenila. I ponovno se ovdje provuklo kroz vašu raspravu na neki način pitanje priznavanja i ovrhe stranih sudskih odluka. Ja sam i u svojoj raspravi u ime kluba spomenuo dva dokumenta, dakle jedno je recimo Uredba broj 44/2001 Europske unije pa ova najnovija iz 2022. Vijeće Europe, dakle kada se pristupilo upravo Konvenciji o priznavanju i ovrsi stranih sudskih odluka u odnosu članice EU i trećih država. Prema tome, nije to neki realitet, nije to nešto što je samo specifikum za RH. Ako ćemo sa ovakvim nepovjerenjem ići, a ta stvar je već riješena … …/Upadica Vidović: Hvala./… … međunarodnim Hvala lijepa kolega Habijan. Ja nisam pravnik, nisam te struke ali čitam zakone. Dakle i stavak 6. članka 43. vrlo jasno kaže ako je primjena stranog prava iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka protivna najboljem interesu posvojenika, iako posvojenik ili posvojitelj, odnosno posvojitelji imaju očito usku vezu sa Republikom Hrvatskom mjerodavno je hrvatsko pravo. Znači, moglo se jel' da se htjelo, ali činjenica je da eto sudovi su postupali kako su postupali. Ono što postoji kao nekakva dvojba to je da ove izmjene neće riješiti probleme sa sa kojima se posvojitelji susreću kada se odlučuju na posvojenje iz tzv. trećih država. Mislim da je na nama kao zakonodavcima da u principu pokušamo to regulirati na najbolji mogući način kako nam se ove nesretne situacije i ovi događaji koji su punili medije zadnjih 6 mjeseci ne bi više događali. **Vidović, Davorko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, vjerujem da smo svi mi u ovim raspravama ponukani ovim događajima nemilima zabrinuti da nam cijeli postupak posvajanja bude u redu u zakonu i da zaista bude na dobrobit djece, a onda i da nemaju sami posvojitelji problema. Obiteljski zakon se ovdje često ovoga spominje, međutim on ih uređuje isključivo posvojenje zasnovano u RH, ali ono ali ono što je u ovom izmjenama zakona dobro to je da kontrolu ipak imamo odnosno na neki način utjecaj države kod provjere dokumenata posvojitelja da ih oni evo sami ne moraju dokazivati i da taj način imamo jednu dodatnu određenu sigurnost. Međutim, upis u registar posvojitelja je važan dokumenat i stavak 2. o tome govori jer on na neki način provjerava posvojitelja i on je garancija i …/Upadica: Hvala./… sigurnost za djecu. Hvala lijepa. Kolegice Murganić dosta smo o ovom zakonu općenito jel o toj temi posvajanja iz država koje nisu potpisnice Haaške konvencije raspravljali na našem odboru. Mislim da smo dali tu i onako jedan kvalitetan doprinos rješavanju ove situacije. Slažem se s vama da je u principu stavak 2. izuzetno važan, ali evo i jučer smo razgovarali o njemu i ovaj ako u tom, u tom stavku je otvorio određene dileme tako da nadam se da će nadležno ministarstvo kod upisa u registar voditi računa o svim aspektima i o tome da kad se radi o trećim državama djeca dolaze iz jednog područja koje je kulturološki, identitetski potpuno drugačije od ovog gdje dolaze i posvetiti tome jednu osobitu pozornost. Hvala. Replika kolegica Martina Vlašić Iljkić. Izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, evo govorili ste zapravo o nepripremljenosti materijala i slažem se tu s vama da bi taj materijal što se tiče zakona trebao biti puno bolje pripremljeniji da nam obrazloži puno toga što nam još uvijek djelomično je nejasno. Pogotovo evo u ovom dijelu što je i sad i kolegica Nada Murganić rekla, znači Obiteljski zakon se odnosi tako i piše u obrazloženju na domaća posvojenja odnosno posvojenja u državi. međutim ovdje se propisuje postupanje što se tiče međunarodnog posvojenja određena je primjena Obiteljskog zakona upravo ovim Člankom 71a. gdje se provode znači pogotovo ona kontrola po Obiteljskom zakonu praćenja posvojiteljske obitelji nakon zasnivanja posvojenja. To stoji i u Konvenciji u pravima djeteta i stajalo je i dosada. Znači to je kontinuirano ministarstvo moralo provoditi i što se tiče upisa registra potencijalnih posvojitelja i posvojene …/Upadica: Hvala./… djece i pratiti posvojenu djecu. Tako da evo još uvijek imamo očito …/Upadica: Hvala, hvala./… nerazumijevanje. Hvala lijepa. Kolegice Vlašić Iljkić, pa svi znamo kada dijete posvojite ovdje u Hrvatskoj s 18 godina on ima pravo saznati znači tko su mu roditelji i sve. Ja osobno smatram da djecu ne treba diskriminirati po ni jednoj osnovi, pa tako ni ovoj. Na nama je kao zakonodavcu da i djeci koja dolaze iz tih tzv. trećih država omogućimo sva prava koja imaju i djeca koja se posvajaju ovdje u Hrvatskoj. Ono što je dobro, ajde idemo se malo fokusirati na dobro, to je ova potpora jel koju će imati posvojitelji nakon što posvoje dijete i dođu ovdje u Hrvatsku koja je dosada izostajala, ali još uvijek kažem mislim da nema dovoljne zaštite posvojitelja i bojim se da ako bolje ne uredimo, ali evo vidim da i vladajući su dali određene amandmane i da bi se malo bolje to sve skupa uredilo opet nam se može dogoditi ovakva situacija kakvu smo imali u Zambiji za naredne 2-3 godine kada ljudi malo zaborave što se dogodilo. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Pojedinačnu raspravu ima kolegica Andreja Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Dakle, sad bi trebalo još jedanput osvježiti ono što smo jučer razgovarali na Odboru za obitelj, mlade i sport. Moram reći da je rasprava bila živahna vrlo i zapravo sa svih strana. Znači složili smo i iz vladajućih i iz oporbe da ovaj postojeći zakon ne rješava svu problematiku. Vi ste i sami to priznali. Odbor zapravo naš nije potvrdio ovaj zakon, dakle 3 glasa za HDZ, 2 suzdržana i 2 protiv iz oporbe. Dakle, činjenica je da ovaj zakon mora ići na poboljšanje, pa mi je onda drago da ono što smo govorili i jučer da treba obogatiti ovaj pogotovo stavak 1. da ste to skloni prihvatiti prvenstveno što se odnosi na to da se autentičnost odluke mora provjeriti diplomatskim putem. Dakle, mi imamo ovdje Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu koji evo datira još iz SFRJ pa je tu nekakva dopuna '91., pa evo sekretarijati se spominju, Jugoslavija itd., mislim da je to trebalo isto odraditi i ovaj osuvremeniti ovaj zakon. U čemu je zapravo sporno što sam evo i ja govorila jučer na odboru. Dakle, ovaj stavak 1. ovog Članka 71a. koji donosite zapravo je vrlo nejasan bez obzira šta postoji ovaj Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu. Dakle, strana sudska odluka bi trebala biti ovjerena od strane Ministarstva vanjskih poslova RH odnosno od strane diplomatskog ili konzularnog predstavništva Hrvatske u inozemstvu tako tu i piše, međutim opet postoje kakti iznimke, ali ovdje mora biti jasno da nisu sve države treće zemlje potpisnike ovaj ovog zakona. kad sam vas pitala jučer i danas da jasno definirate koja je, koji je konzulat zapravo nadležan za koju zemlju i da se to jasno propiše, pa ako ćete onda prihvatiti ovaj amandman odnosno što smo govorili i jučer na odboru i danas u replikama odnosno u samom amandmanu da se onda zna koja je zadnja instanca i za koju zemlju, a ne da onda svaki potencijalni posvojitelj luta, snalazi se po principu snađi se druže umjesto da država stane iza njega i da se točno zna koje mora sve papire ovaj imati i na koje se instance javiti. Svi se slažemo da je postupak posvajanja pogotovo iz trećih zemalja vrlo složen. Također znamo da ovaj zakon sam po sebi pogotovo neće riješiti onu problematiku koja nas svih muči, a to je da se ne dogode ovakve situacije kao što se dogodio ovaj slučaj u Zambiji, ne rješava pitanje da li će buduća posvojenja biti legalna ili nelegalna, znači to je samo ona zadnja instanca prema kojoj se zapravo provjerava vjerodostojnost potpisa nakon što je sam sam sud u evo nekakvoj drugoj zemlji donio odluku koja bi trebala ići u interesu djeteta. Potpuno se slažem da stalno ističemo da treba voditi računa o dobrobiti djeteta i da svako dijete ima pravo živjeti u funkcionalnoj obitelji, međutim mi kao RH moramo ipak poštovati i tuđe zakone i tuđe propise bili oni ovakva ili onakva zemlja, bili potpisnica Haške konvencija ili ne, konkretno evo ovaj slučaj Konga znači država Kongo nije potpisnica Haške konvencije, ali je potpisnica UN-ove Konvencije o pravima djeteta i mi kao takvi se ne možemo zapravo miješati u odluke druge zemlje, a svi bismo voljeli da eto svaka država može jamčiti da je svaki tamo njihov postupak i svaki njihov dokument vjerodostojan, da nije došlo do nekakvih nelegalnosti koja bi dovela u pitanje dobrobit djeteta. Prema tome, tu ponovno ističem da ne miješamo kruške i jabuke, znači s jedne strane imamo ovaj zakon koji je ona zadnja instanca, a s druge strane je pitanje što mi kao država možemo donijeti donijeti i unaprijediti sam postupak posvajanja iz drugih država. Dakle država bi trebala kako sam već rekla naša jel jasno reći koje treba dokumente donijeti da bi sve bilo vjerodostojno, kome se obratiti u trećoj državi. Nadalje, bilo bi dobro da se napravi lista odvjetnika u toj trećoj državi kojoj se pojedinci obraćaju. Puno se govorilo o nekakvim financijskim sredstvima, meni se jako puno ljudi javilo koji su već posvojili djecu iz drugih država Kongo ili itd., opisali su mi u detalje postupak koji su prošli, dakle njihov sud za mladež u Kongu ima niz odredbi koje moraju ti potencijalni posvojitelji proći i donijeti niz dokumenata, između ostaloga i iz RH i tek onda nakon što njihov sud u Kongu zapravo donese odluku o, da je eto dobrobiti djeteta da bude posvojeno, onda to sve skupa znači ide k nama na potvrđivanje kod naših sudova i zapravo je tu jako važno onda da imamo tu provjeru vjerodostojnosti potpisa i ovu nad ovjeru, znači punu legalizaciju dokumenata. Što nam je još osim ove liste odvjetnika od povjerenja koje znači financiraju naši, naši ovaj sugrađani koji žele postati posvojitelji. Trebalo bi, naša država bi se tu trebala uključiti i da postoji nekakav popis sirotišta od povjerenja dakle učiniti sve što je god moguće da se s te strane minimizira mogućnost da eto budu posvaja, posvajanja nelegalna. tog, dakle st. 1. čl. 71.a. nadam se da ćete evo prihvatiti ovaj amandman i ovo što smo govorili svi i jučer na odboru i danas u raspravi. Što se tiče st. 2. tu je također bilo rasprave, pitala sam vas konkretno i jučer na odboru i danas, dakle nejasno je ovo, ako je posvojitelj u trenutku zasnivanja posvojenja bio obvezan upisati se u registar potencijalnih posvojitelja, jedan dio objašnjenja ste dali, međutim niste mi odgovorili na pitanje u replici kad sam vas pitala koji je taj rok kada će se, ne oni koji su iz drugih država, nego sada evo recimo da ja hoću postati potencijalni posvojitelj obratim se Centru za socijalnu skrb itd. i ja bi trebala biti upisana u taj registar potencijalnih posvojitelja. Koji je taj rok, hoće li se to definirati putem pravnika, hoće li taj rok biti razuman ili će se i to opet zavlačiti u nedogled? Znači tu apeliram da zapravo definirate i taj rok u kojem će se zapravo automatski, pretpostavljam automatski, dakle upisati u registar potencijalnih posvojitelja da ne bude tu opet isto kucanja na ne znam koja vrata, pa se onda dogodi slučaj kao što je evo ova dva para su bila iz Zambije gdje je naknadno utvrđeno da su oni procjenu, procjenu i prikladnosti prošli, ali upis nije izvršen pravodobno, pa jesu to onda oni krivi ili su krive naše institucije? Tako da ovaj bih voljela da se to onda definira barem u pravilniku. Isto tako nije jasno po tom st. 2. što će se dogoditi ako, ako pojedinci znači ne budu u tom trenutku upisani u sam registar potencijalnih posvojitelja, mislim prema međunarodnom pravu bi trebalo prihvatiti to međunarodno posvojenje, pa ako je presuda pravomoćno legalizirana onda RH ne bi smjela odbiti dosadašnje, dotadašnje posvojenje. Što se tiče st. 3., st. 3. mi se zapravo čini razuman, dakle svakako bi trebalo ovaj poštivati i Obiteljski zakon i upisati u registar posvojenja i pratiti prilagodbu djeteta i za ova međunarodna posvojenja. To je što se tiče samog ovog zakona o kojem raspravljamo, a u svakom slučaju bi ovdje apelirala, a više puta sam govorila i u svoje ime i u ime Foruma žena prethodnih mjeseci nemojmo da se dogodi opet ovakva situacija kao što smo imali daljnjih mjeseci, dakle linč, traumatiziranje i dosada posvojene djece i posvojitelja, napadanje i obitelji, a priori tvrdnja da su tu eto svi krijumčari djece itd., vrlo zatrovana atmosfera gdje smo se praktički kao društvo podijelili na one koji eto navijaju da ovi, evo jadni ljudi u Zambiji se uspiju obraniti i na one koji su eto malte ne navijali da se ljude objesi na trgu, mislim to ne daj Bože da nam se više dogodi. Mi smo evo zaista pružili jedan vapaj i javnosti i medijima i našim institucijama da se bolje zaštite i djeca koja su već posvojena i koja žive u Hrvatskoj, koja su se prilagodila, socijalizirala, žive u svojim sretnim obiteljima i da ih se ne maltretira. Ja se nadam da se više takve stvari neće događati, da eto neki ovaj zapravo skupljaju ovaj bodove na temelju tuđe nesreće i napada zapravo na druge obitelji. I zato smo u tom smislu i pozvali Vladu RH i resorna ministarstva da osiguraju svu potrebnu pomoć i toj posvojenoj djeci i njihovim obiteljima, da im se pruži i stručna pomoć i sva moguća i pravna i zaštita i da se odrade svi oni koraci da budući posvojitelji zaista se ne nađu u ovakvoj situaciji kao što se dogodilo u ovoj u ovoj zapravo sad eto nesretnoj situaciji, ali evo sva sreća pa su ovi parovi nadam se da će se sretno vratiti. …/Upadica Radin: Hvala./… Tako da, da zaključim, ovaj zakon je ona zadnja instanca za provjeru vjerodostojnosti potpisa, a moramo ko država učiniti još više

zakonska rješenja, dokumenti koji u principu otvaraju više pitanja nego što ih rješavaju. E sad možda ćemo mi s amandmanima neke stvari dodatno poboljšati, ali opet evo vi ste naveli taj primjer pravilnika koji bi trebao možda ići uz, kolko ja vidim ovdje nisu tu sad nekakvi podzakonski akti predviđeni. Nešto se govorili da bi nadležno Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji trebalo neke stvari napraviti, ali činjenica je da se mi u konačnici dosta vrtimo oko upravo tog ministarstva koje je možda trebalo neke stvari radit drugačije kada su u pitanju posvojenja iz trećih država. Nema ovdje predstavnika tog ministarstva, možda je trebao biti kako bi nas razuvjerili i kako bi nam dali nekakve naznake da će ubuduće raditi …/Upadica Radin: Hvala./… ipak drugačije u takvim slučajevima. Pa da zato sam i istakla nekoliko puta u raspravi da je ovo zapravo zadnja instanca koja se tiče Ministarstva pravosuđa, ali mi još uvijek nemamo ono što je trebalo odraditi Ministarstvo rada i socijalne skrbi, dakle da svi koraci koje bi RH trebala i mogla odraditi da budu odrađeni i da na taj način minimaliziramo šansu da eto posvajanja iz trećih zemalja budu ičim kontaminirana ili da se ičim zapravo dakle nastojimo da se smanji ikakva mogućnost i sumnja u to da je posvajanje legalno. Dakle, mi ovdje idemo nekako, ne mi nego javnost i dio javnosti je išao sa presumpcijom krivnje, dakle svi su jel, svi su krivi, svi su krijumčari itd. umjesto da idemo prema tome aha ovo se dobro odradilo, ovo se nije dobro odradilo itd., znači činjenica je da nam je ovaj slučaj zaista otvorio oči da mi kao država moramo odraditi određene korake. Ali kažem ovo je zadnja instanca Ministarstva pravosuđa, a tu je još i Ministarstvo rada, socijalne skrbi …/Upadica Radin: Hvala, hvala./… cijela Zahvaljujem. Poštovana kolegice, evo govorili ste puno i o ministru Piletiću, on je danas najavio upravo ove izmjene zakona iako nažalost nema nitko od predstavnika ministarstva, a mislim da bi bilo dobro da je bio danas neko od predstavnika Ministarstva rada i socijalne politike, budući je ministar iako nije nadležan nadležno ministarstvo za donošenje ovog zakona, al je izuzetno važno bi bilo da je danas bio ovdje, pogotovo radi razvoja daljnje međuresorne suradnje jer ovo pitanje se neće cjelovito riješiti izmjenom samo ovog ovim zakonskim prijedlogom, pogotovo i što imamo i znamo da određena preporuka je od strane ministarstva došla prema zavodima za socijalni rad gdje se ne preporuča da se posvojitelje dobro informira o svim posljedicama, da se upozore da je to njihova odgovornost, da se da se jednostavno na naki način njih dobro upozna …/Upadica Radin: Hvala./… da ministarstvo zapravo nema odgovora i nije ne stoji u dovoljnoj zaštiti prema

Mi smo kao RH i evo ove treće zemlje potpisnice i UN-ove Konvencije o pravima djeteta dužni prema međunarodnom pravu jedni drugima priznavati dokumente sukladno svim ovim propisima, pa između ostaloga i posvajanja. Mi smo kao država sad samo tu se pokušavamo unaprijediti taj jedan zadnji korak, ali nismo odradili ono što su bile i preporuke koje ste naveli i ono što su i pravobraniteljica što je navela i Vrhovni sud predsjednik Vrhovnog suda itd., dakle mi bi tu morali jače stati iza samih posvojitelja i dati točne upute što i kako raditi, a ne da su oni prepušteni sami sebi. I država bi tu kako sam navela i u rasprava trebala

hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Ministarstva pravosuđa. Zakon je iz njihovog resora, radi se o zakonu koji oni donose za koji su nadležni, a sva ove upite koje imate šta je odradilo prije toga Ministarstvo socijalne politike, pa naravno da je odradilo da ste pročitali Pravilnik o upisu u registra onda bi vidjeli da su provedene sve trebaju biti provedene sve potrebne radnje da se vidi da li su potencijalni posvojitelji podobni, prikladni za posvojenje

radnica ste vi išta radili u svom resoru? Evo ja moram reagirat, povreda čl. 238. evo smatram da me kolegica uvrijedila jer mislim da osobno kao stručnjakinja i ona socijalna radnica mislim da je sve dobro da bi se međuresorna suradnja trebala poboljšati i da je netko iz ministarstva nadležno iz socijalne politike mogao danas biti ovdje i čut nas da ukazujemo na sve određene probleme koji još uvijek postoje i koji će postojati i iza ove rasprave. Mislim da jako puno ima zaposlenih državnih tajnika i tajnica da bi neko i trebao danas …/Upadica Radin: Hvala./… bit samo smo to htjeli ukazat. A što se tiče provedbe Obiteljskog zakona vi znate da su oni morali biti do sad upisani … …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… … i u registar i da se trebala poštovati Konvencija o pravima djeteta. Nisam vidio uvrede, pa onda je to bila replika pa imate opomenu. I sad gospođa Murganić je također tražila povredu 238. pa neću reći da je uvreda, nego jednostavno radi javnosti, radi ispravnosti tumačenja pojedinih ovdje informacija želim naglasiti da nema potrebe da sjede dva ministra za jednu temu u kojoj mi imamo neke upite. Možda imamo upite i za nekakvog drugog ministra, to je broj 1. Broj 2. međuresorna suradnja se neće dokazati što sjede danas ovdje dva ministra. Ona je nešto složenije i obuhvaća sve resore, pa mogu reći i sve nas.

da treba unaprijediti i u ovaj zakon, a i iz drugog resora, dakle ostale propise. Znači ja sam ovdje nekoliko puta istakla da miješamo kruške i jabuke. Dakle ovdje govorimo o zakonu koji je u ingerenciji Ministarstva pravosuđa. Jel' tako? Tako je. I govorimo o tome da određene stavke treba unaprijediti. Složili ste se s time, prihvatit ćete ono nadam se što smo vam govorili jučer na odboru, odnosno amandmane. Ono što sam vam ja govorila, a pokušala mi je evo i kolegica sugerirati. Dakle, postoji još niz stvari koje mora naša država odraditi, između ostaloga i Ministarstvo rada i socijalne skrbi kako kako bi se dodatno unaprijedio proces posvajanja djece iz trećih zemalja. Ja sam navela niz primjera gdje bi se država mogla aktivirati od da se napravi lista odvjetnika koji su u drugoj državi,

Evo hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Evo za kraj da se baš previše ne uspavamo malo smo živnuli što je dobro. Ne radi se o nikakvim uvredama, nego jednostavno radi se o tome da vjerojatno svi u jednom žaru želje da imamo kvalitetan institut posvajanja imamo i puno upita. Ono što volim reagirati to je kada se, to je naravno već postalo uobičajeno u našem javnom prostoru, na žalost i ovdje. Da, nekako eto na taj resor socijalne skrbi se prevali sve ono što nije, što nije kada su neki problemi i tamo gdje i nije njihova nadležnost i tamo gdje nisu oni niti radili propuste ja se odmah ispričavam svima ako je ovo subjektivno, a s obzirom na dugogodišnji rad u ovoj djelatnosti mogu i neki puta i o tome potpuno argumentirano govoriti. Ali da ne bi sada bilo sve samo na emocijama ipak pozdravljam ovaj zakon. Kolega Habijan je u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice kao odličan pravnik dao jednu raspravu u kojoj je napravio pregled svih naših zakona iz nacionalnog zakonodavstva i usporedbe i uporišta koja koja imamo u međunarodnom pravu, konvencijama i preporukama Vijeća Europe i to je onaj dio koji na neki način nama daje uporište i vjeru da i ovaj zakon koji ima samo možda dva ili tri članka ipak je utemeljen i on će nadamo se ako bude u potpunosti proveden, jer poneki puta isto tako znamo da svi naši zakoni padnu po neki puta na provedbi, a ne po tome što nisu dobro dobro napisani, pa vjerujemo da će i ovaj zakon ostvariti onaj svoj cilj koji želimo. Stavak 1. je već na prijedlog kluba Hrvatske demokratske zajednice što je kolega Habijan i najavio prijedlog amandmana u kojem će biti na neki način pojačana potpora reći ću posvojiteljima, potencijalnim posvojiteljima u smislu pomoći dobivanja i traženja tih autentičnih dokumenata. Mi naravno ne možemo utjecati kako će se postupak posvajanja provesti u trećim zemljama koje nisu potpisnice Konvencije o pravima djeteta, ali možemo evo učiniti to da povećamo nadzor nad tim dokumentima. Što želim reći? Jučer se pozivamo na jednu mogu reći žestoku, žustru, ali i kvalitetnu raspravu na odboru, a to je bilo objašnjenje državne tajnice kada je rekla zašto se nije išlo nekakvim redovnim putem dopisivanjem, jer tamo u tim državama ponekad šutnja administracije zaista ne samo da dugo traje, nego uopće nema odgovora, a ovaj diplomatski put možda će biti duži, ali ipak želimo da bude sve u skladu sa propisima i da nemamo nekakvih ovakovih zamki. Što se tiče socijalne skrbi upis u Registar posvajatelja izuzetno je značajan. To nije samo formalni nekakav dokument. Mi smo se upisali, tamo stoji moje ime i prezime. Važan je zato što se radi provjera posvojitelja u smislu da li on može u potpunosti zadovoljiti sve potrebe za skladan rast i razvoj djeteta jer nam je dobrobit djeteta svima na srcu, naših posvajatelja koji su prošli taj put i postupak. Imamo trenutno u RH 900, 958 potencijalnih posvojitelja, a njih 59% žele dijete, malo dijete do 7 godina i od ukupno 190 djece koji ima su stariji od 10 godina ipak imaju na neki način kažemo da su teže posvojivi. Omjer djece koja su spremna za posvojenje i omjer potencijalnih posvajatelja iz registra nije uravnotežen i zbog trebamo ovakove propise gdje gdje da bi potencijalni posvojitelji na koncu tu potrebu da budu roditelji što trebamo uvažavati, ali s druge strane njihov čin će biti plemenit i omogućit će skladan rast i razvoj svakog djeteta. Stoga svaki propis, svaki čin, pa i svaku ovakovu raspravu koja ide

i sutra petak, 2. lipnja nastavljamo sa samo jednom točnom dnevnog reda, ali važnom Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. godinu. Podnositeljica je pučka pravobraniteljica i nakon toga će biti slobodni govori jel da. Ništa, ugodan vikend …/Govornik